Lepo dobro jutro, spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 57. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega in drugega odstavka 58. člena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 nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. In glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

prvega odstavka 229. člena in 234. člena Poslovnika Državnega zbora predlagal imenovanje ministrov Vlade Republike Slovenije. Listo kandidatov za ministra je predsednici Državnega zbora predložil 1. decembra Vlade Državnemu zboru tako predlaga, da imenuje Jožeta Novaka za ministra za naravne vire in prostor in mag. Franca Propsa za ministra za javno upravo. Besedo zdaj dajem predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu za dopolnilno obrazložitev predloga imenovanj. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani poslanke in poslanci! Danes predstavljam dva kandidata, uradno, za nova ministra, za javno upravo in pa za naravne vire in prostor; mag. Franca Propsa in pa diplomiranega krajinskega arhitekta Jožeta Novaka. Mag. Props je, v resnici gre pri obeh strokovnjakih za dva izkušena strokovnjaka, ki sta celo svojo poklicno pot se izmenjevala med zasebnim sektorjem in javno upravo. Gre za dva, ki dejansko dobro poznata delovanje in ustroj obeh sistemov, tako sistem gospodarskih družb kot tudi sistem javne uprave. Mag. Props je začel svojo pot kot navaden zaposlen strokovnjak v stanovanjskem podjetju oziroma upravljavcu nepremičnine, SPL-u, kjer se je ukvarjal med drugim tudi z informacijskim sistemom, standardi kakovosti in projektiranjem. Se pravi, začel je kot strokovnjak, potem je nadaljeval svojo kariero na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer se je prvič tudi od znotraj spoznal s sistemom javne uprave. Kasneje je prevzel vodilno funkcijo, menedžersko funkcijo v podjetju SPL, nakar je dve leti, preden je postal poslanec, bil tudi načelnik Upravne enote Litija.

S tem je postal tudi politik in imenovanje za ministra, če bo do njega prišlo seveda, je nadaljevanje te njegove politične poti. Zato ocenjujem, da je mag. Props, vsem ustreza kriterijem za ministra v Vladi Republike Slovenije. Gospod Jože Novak je krajinski arhitekt. Tudi njegova pot je bila podobna, začel je na Uradu za prostorsko planiranje kot strokovnjak za prostor, potem se je pridružil Vladi Republike Slovenije, kjer je bil en čas tudi državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor in energijo. Takrat sem imel to srečo, da sem tudi sam bil njegov kolega. Po svoji politični karieri je gospod Novak nadaljeval svojo pot v zasebnem sektorju, kjer se je ukvarjal z razvojem gradbenih projektov, gradbenih projektov v turizmu in v nepremičninah. Po tistem se je zaposlil kasneje po daljši poti tudi na Ministrstvu za finance, kjer je vodil evidentiranje nepremičnin z namenom vzpostavitve osnove za eventualni davek na nepremičnine. potem je bil spet v zasebnem sektorju in danes, preden je postal državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor, do danes je bil zaposlen na družbi DRI, kjer se je ukvarjal ravno tako s prostorskim načrtovanjem, v tem primeru infrastrukture, v tem primeru železniške infrastrukture. Tudi zaradi vseh teh izkušenj je bil najboljši kandidat za državnega sekretarja, ki je zagrabil popoplavno obnovo in rezultati so danes tudi vidni. Jože Novak je ne samo priznani krajinski arhitekt, za kar je prejel tudi mimogrede nagrado Društva krajinskih arhitektov za življenjsko delo, ampak je tudi izjemno izkušen strokovnjak za zakonodajo s področja prostorskega planiranja in voda, ravno to je tisto, kar bo glavna prioriteta njegovega udejstvovanja na ministrskem mestu. Zato ocenjujem, da je gospod Novak ravno tako povsem ustrezen, ustreza vsem kriterijem za imenovanje ministra v Vladi Republike Slovenije. Hvala. Hvala lepa. V skladu z 230. členom Poslovnika Državnega zbora sta se kandidata predstavila pristojnima delovnima telesoma in odgovarjala na vprašanja članov in članic odborov. Poročili pristojnih delovnih teles oz. mnenj o predstavitvah predlaganih kandidatov ste prejeli. Prehajamo na predstavitvi poročil. Poročilo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor o predstavitvi kandidata za ministra za naravne vire in prostor bo predstavil podpredsednik odbora kolega Tomaž Lah. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani predsednik Vlade, spoštovana Vlada, spoštovana oba kandidata, kolegice in kolegi. Jože Novak se je kot kandidat za ministra za naravne vire in prostor v torek, 5. 12., predstavil članom Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter odgovarjal na njihova vprašanja. V uvodni predstavitvi je kandidat najprej predstavil svojo izobraževalno in dosedanjo poklicno pot, v nadaljevanju pa se je osredotočil na predstavitev prioritet, ki jih bo zasledoval kot minister in jih je v jedrnem delu tudi obširneje predstavil. Kandidat je prioritete razdelil med tri delovna področja, kot jih med drugim določa organizacijska struktura ministrstva, in sicer vode, narava in prostor. Na področju voda je kandidat ocenil, da se ključne prioritete poleg ustreznega upravljanja z vodami osredotočajo okrog reševanja izzivov v zvezi s poplavno obnovo in dolgoročnim razvojem poplavne varnosti na vseh področjih. Med glavnimi projekti na tem področju je kandidat izpostavil, da se bo v okviru ministrskih pristojnosti zavzel za hitrejšo obnovo vodotokov ter za zagotavljanje nadomestne in nadomestitvene gradnje za tiste objekte, ki so bili v poplavah uničeni, pospešil umeščanje infrastrukture in razvojnih projektov na prizadetih območjih, zagotovil zadostna finančna sredstva za obnovo, se zavzel za izboljšanje sistema upravljanja z vodami, uvedel večji nadzor nad izvajanjem del in se zavzel za participacijo ključnih deležnikov. (nadaljevanje) sredstva vodnega sklada usmeriti v upravljanje voda, poskrbeti za ustrezno spremembo poplavne uredbe, poskrbeti za pripravo Uredb o vodovarstvenih območjih, poskrbeti za pripravo tehničnih standardov in specifikacij na področju voda ter upoštevati vpliv podnebnih sprememb na upravljanje z vodotoki. Na področju prostora je kandidat kot ključne prioritete izpostavil zagotovitev ustrezne lokacije za nadomestne in nadomestitvene gradnje za tiste objekte, ki so bili poškodovani in so ogroženi zaradi poplav, ter pripraviti celovito in operativno strategijo prostorskega načrtovanja, ki bo odporna na poplave, plazove ter podnebne spremembe. Pripraviti namerava Akcijski program zmanjšanja potresnega tveganja, v okviru nove strategije prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 pripraviti regionalne prostorske plane ter v skladu s tem novelirati Zakon o urejanju prostora, pospešiti pripravo državnih prostorskih načrtov, nuditi ustrezno podporo občinam pri urejanju prostora in pripravi prostorskih načrtov ter vključiti strokovne diskusije usklajevanja na področju priprave projektov. Na področju narave, je kandidat za ministra kot prioritet izpostavil ohranitev skrbi za biotsko raznovrstnost, izboljšanje upravljanja Nature 2000 in usmeritev v poenotenje praks, saj se odločanje med območji razlikuje, ter ustrezno upravljanje populacij velikih zveri. Na področju rudarstva pa je izpostavil pripravo Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje ter v skladu s tem pripravo regionalnih razvojnih projektov ublažitve posledic zapiranja ter ureditev področja kopa mineralnih surovin. Člani odbora so kandidatu za ministra zastavili več vprašanj, na katera je kandidat za ministra obširno odgovoril ter jih dodatno seznanil s svojimi pogledi, mnenji, stališči in predlogi za ukrepanje na posameznih izpostavljenih področjih svojega prihodnjega delovanja, oz. ministrovanja. Po končani predstavitvi je odbor z devetimi glasovi za in petimi proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev Jožeta Novaka kot kandidata za ministra za naravne vire in prostor ustrezna. Hvala. Hvala lepa. Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo o predstavitvi kandidata za ministra za javno upravo bo predstavila podpredsednica odbora, kolegica Jožica Derganc. Izvolite. Spoštovana predsednica, predstavniki Vlade, poslanke, poslanci! Kandidat za ministra za javno upravo se je v odboru predstavil na 33. nujni seji 5. decembra 2023, tekom katere je najprej predstavil svojo izobrazbo, delovne izkušnje, v nadaljevanju pa se je osredotočil na predstavitev prioritet, ki jih bo zasledoval kot minister in jih tudi obširneje predstavil. Članice in člani odbora so po predstavitvi kandidata za ministra le tem postavili nekatera vprašanja, ki so se med drugim nanašala na plačni sistem javnih uslužbencev in na predvidene spremembe le tega ter odpravo plačnih nesorazmerij, problematiko napredovanj in nagrajevanja javnih uslužbencev ter problematiko pomanjkanja kadrov v javnem sektorju. Vprašanja so se nanašala tudi na financiranje občin, reorganizacijo upravnih enot, vodenje organizacijskih struktur znotraj javne uprave ter na organizacijo Ministrstva za javno upravo, zlasti glede okrepitve Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje glede njegovega odnosa do inšpekcijskega sveta. Glede zakonodajnega področja so se vprašanja nanašala predvsem na predvidene spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku. Vprašanja so se nanašala tudi na nevladne organizacije. V zaključku so se dotaknili tudi vprašanj glede neenotne prakse upravnih enot, vzpostavitve odgovornosti javnih uslužbencev, pogajanja s sindikati javnega sektorja ter organizacijskih ukrepov, vezanih na hitrejše in učinkovitejše storitve za uporabnike. Na zastavljena vprašanja je kandidat za ministra podrobno odgovoril ter ob tem podal dodatna pojasnila. Članice in člani odbora seznanil s svojimi stališči in predstavil nekatere predloge za reševanje izpostavljenih problemov problematike in vprašanjih. Po končani predstavitvi predlaganega, predlaganega kandidata je odbor sprejel mnenje, da je bila predstavitev mag. Franca Propsa, kandidata za ministra za javno upravo ustrezna. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani ministrski zbor, kolegice in kolegi! Kandidat za mesto ministra za naravne vire in prostor Jože Novak in kandidat za mesto ministra za javno upravo Franc Props sta prvo podporo Socialnih demokratov prejela že na torkovem hearingu. Oba kandidata sta izkušena, dobro poznana in zaupanja vredna, zato smo z izbiro predsednika Vlade zadovoljni in jo bomo danes tudi soglasno podprli. Ob tem želimo Socialni demokrati poudariti, da zaupanje in podpora prinašata tudi zelo veliko odgovornost. Aktualna vladna koalicija je namreč na pragu polovice mandata, zato kandidata ne bosta imela privilegija kot je denimo uvajalno obdobje ali pa ali pa časa in prostora za tako imenovane stresne teste, kot so jih nekateri že preizkušali. Najprej k resorju javne uprave in poslanskemu kolegu, kandidatu Francu Propsu. Prvo kislo jabolko ni daleč. Zaradi visoke inflacije in vse bolj oddaljene obljubljene reforme plačnega sistema so uslužbenci javnega sektorja izjemno nezadovoljni. Prav zdaj se prvi sindikati javnega sektorja počasi odpravljajo proti Gregorčičevi, kjer se bodo ob 12. zbrali na opozorilnem protestnem shodu. Pričakovati je, da ne bodo popustili in da tudi prihodnji ponedeljek ne bo prinesel dogovora. In teh ponedeljkov je bilo že zelo veliko. Zato, spoštovani gospod Props, Socialni demokrati pričakujemo, da boste usmerili vse svoje sile v dogovor, da se boste pogajali intenzivno in predvsem učinkovito. Zavedati se moramo, da so uslužbenci javnega sektorja gonilna sila te družbe. Šele potem, ko bodo zadovoljni denimo gasilci, učitelji, zdravniki, medicinske sestre in zaposleni na upravnih enotah bomo lahko naredili razliko in se hitreje razvijali. Za razvoj, korak naprej, pa Slovenija potrebuje tudi hitro in učinkovito obnovo krajev, ki jih je avgusta prizadela katastrofalna ujma. Veliko je bilo že storjenega. Med drugim je ministrstvu za kohezijo uspelo spisati vlogo, na podlagi katere Evropska komisija Slovenija je odobrila izplačilo 400 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU, pa resor infrastrukture, ki je pri sicer javno odmevni oceni škode izjemno hitro prepoznal ključne šibke točke slovenske infrastrukture. A vse to ne bo dovolj brez odločnega vodenja ministrstva za naravne vire in prostor. Spodbudna novica je, da je ministrski kandidat Jože Novak kot aktualni državni sekretar že seznanjen z aktualno tematiko, pozna teren in delovanje resorja. Trenutno najbolj akutni problem so še vedno neurejeni vodotoki, ki z vsakim večjim dežjem vnašajo strah v kosti prebivalcev v neposredni bližini voda. Socialni demokrati pričakujemo, da se bodo nove gonilne sile odzvale na pozive lokalnih skupnosti najbolj ogroženih območij. Te dni denimo opozarjajo na utrjevanje bržin naraslih rek. Ena takih rek, ki še vedno ni bila utrjena je tudi koroška reka Meža, ki že naravno odnaša neutrjeno bržino. Spoštovana kandidata, nanizal sem zgolj del nalog in izzivov, ki so pred vama in vajinimi sodelavci. Naloga je zahtevna. Želim pa si, da si in tudi verjamem, da bo tako, da bomo v medijih na mesto o aferah brali o vajinih uspehih in napredkih, ki bodo najprej potisnili celo družbo naprej. Socialni demokrati bomo danes podprli oba kandidata. Od nas pa lahko pričakujete konstruktivno in tvorno sodelovanje pri iskanju rešitev za izzive obeh resorjev. Želimo vam srečno in uspešno delo.

Oba kandidata, tako mag. Props, kot gospod Novak imata pred sabo dve zelo veliki nalogi, vsak na svojem področju. Ministrstvo za naravne vire in prostor je seveda že dodobra zagrizlo in pripravlja stvari za, ne samo obnovo, ampak tudi za dolgoročno pripravo naše države v preventivnem smislu na poplave oziroma druge ujme, ki nas lahko v bodočnosti prizadenejo. In s tega vidika je to zagotovo gromozanska naloga, ki bo padla na predvsem na ramena bodočega ministra. Gre za projekt, ki seveda ni samo popraviti tisto kar se je v zadnjih ujmah porušilo in uničilo, ampak dolgoročno vzpostaviti v Sloveniji sistem, ki bo nadziral gradil popoplavne sisteme in ustrezno znal odgovarjati na vsakršna bodoča vsakršne bodoče naravne ujme, ki jih seveda zaradi

seznanjen z vsemi stvarmi, z vsemi koraki, ki so potrebni za to, da se te stvari uresničuje in verjamem, da bo do konca tega mandata te stvari tudi uspešno peljal naprej. Velik zalogaj ima seveda tudi kolega Props pred sabo. Kot je že kolega Rim v stališču poslanske skupine izpostavil, so pogajanja za sistem plač v javnem sektorju tudi ena od ključnih reformnih projektov te koalicije, pogajanja, ki so bila do sedaj trdna in bodo seveda naprej verjetno še vedno trdna in zahtevna. Tako, da v prvi vrsti želimo tu v poslanski skupini bodočemu ministru predvsem precej trdih živcev, potrpljenja in seveda tudi modrosti pri pogajanjih s sindikati javnega sektorja, ki so zagotovo eden ključnih sogovornikov vsakršne vlade. Reforma, kot je bila zastavljena koalicijsko že pred letom dni, je po naši oceni pomembna, je po naši oceni seveda tudi zelo ambiciozna, ampak tudi je tudi prav, da jo uresničimo. Tako, da zelo verjetno bodo ta pogajanja s sindikati javnega sektorja trda, neizprosna, ampak mislim, da če bomo vsi stremeli k tistemu cilju, ki je bil zastavljen, bo to tudi pomenilo uspešno razrešitev dolgo let trajajočih anomalij, ki so se pojavljale in kopičile v sistemu plač v javnem sektorju in s tem seveda naredile takšne razlike, da imamo takšno stanje kot je sedaj, ko se seveda številni sindikati zaradi vsega tega pritožujejo nad tem, da je ta sistem v osnovi nepravičen, kar seveda ni prav. Tako, da v Poslanski skupini Levica se zavedamo vseh zahtevnosti, ki prihajata s tem s tema dvema ministrstvoma. Verjamemo pa, da bosta oba kandidata uspela in znala vse te

spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predsednik Vlade in ministri, spoštovana kandidata! Danes bomo glasovali o listi dveh kandidatov za ministra, o našem poslanskem kolegu mag. Francu Propsu kot kandidatu za ministra za javno upravo in Jožetu Novaku kot kandidatu za ministra za notranje vire in prostor. Na pristojnih matičnih delovnih telesih sta se nam že predstavila in tudi dobila podporo, gre za dobra kandidata, ki bosta nadaljevala in tudi skušala nadgraditi delo svojih predhodnikov. Mag. Franc Props je naš poslanski kolega, ki smo ga imeli priložnost v tem času dobro spoznati. Je deloven, srčen in načelen. Bolj kot dolge razprave ga zanimajo rezultati. Zna prisluhniti in poslušati ter na to sprejeti prave odločitve in, kar je še pomembnejše, jih tudi izpeljati. Delal je tako v gospodarstvu kot znotraj javne uprave, vodil je Upravno enoto Litija, bil je tudi že sekretar v kabinetu ministra za okolje in prostor. Zato pozna obe strani kovanca, ve, kaj pričakujejo in potrebujejo uporabniki javnih storitev in kaj je potrebno spremeniti znotraj javnega sektorja, da bodo njegovi zaposleni zadovoljni in bodo svoje delo usmerili v reševanje težav uporabnikov. Seveda gre pri tako velikem sistemu za dolgotrajen proces, ki se ga doseže s tisočerimi malih, pogosto nevidnih korakov, rezultati tega pa se pokažejo z določenim zamikom. Ob prihodu na čelo ministrstva se bo soočil z zahtevno nalogo prenove plačnega sistema v javnem sektorju in odprave plačnih nesorazmerij, ki so se nakopičile v desetletjih. Da se tega še kako dobro zaveda, potrjujejo njegove besede. Plače v javnem sektorju delovni pogoji in ohranjanje ter razvoj kadrov bodo vsekakor dve izmed mojih temeljnih prioritet Na mesto **6. TRAK: (TB) – 8.55** (nadaljevanje) ministra. Če želimo zagotoviti učinkovito javno upravo in optimizirane javne storitve, se moramo poleg učinkovitega upravljanja procesov zavedati tudi pomena ključnega dejavnika te želene učinkovitosti, to je kadrov. Sindikati javnega sektorja želijo boljše pogoje za zaposlene v javnem sektorju glede plač, delovnih pogojev, socialnih ugodnosti in tudi drugih vprašanj. Ob tem, sicer legitimnem cilju sindikatov, pa je treba v obzir vzeti tudi javno finančne danosti znotraj katerih se gibljemo." Konec citata. Kandidat zna pogledati preko časovnega okna svojega mandata in razume, da se je potrebno na demografske spremembe, s katerimi se bo soočila Slovenija in se sooča v prihodnjih letih in desetletjih, pripravljati že danes. Brez prilagoditev javnega sektorja in javne uprave nam bo kot družbi neizmerno težje. V Poslanski skupini Svobode se strinjamo z njegovo oceno, da se je Zakon o upravnem postopku v zadnjih letih pokazal kot eden izmed elementov, ki zavira proces modernizacije javne uprave kot tudi njeno nujno ažurnost in učinkovitost ter za to potrebuje zakon tako nadgradnjo kot poenostavitve. Gre za zakon, ki je pisal za analogno dobo in ne odgovarja več potrebam današnje digitalne družbe. V Svobodi smo večkrat izpostavili, da krčenje, da krčenja števila upravnih enot in njihove dostopnosti uporabnikom ne načrtujemo. To je potrdil tudi kandidat za ministra, ki se bo posvetil izboljšanju organiziranosti in s poenostavitvijo postopkov ob sodelovanju z drugimi ministrstvi. Podpiramo njegovo stališče, da je potrebno izboljšati uporabniško izkušnjo in povečati zadovoljstvo uporabnikov javne uprave, saj želimo imeti zadovoljne in učinkovite zaposlene. Pomembno je doseči poenotenje postopkov, kar se lahko stori preko večjega poudarka na izobraževanju. Prav tako je potrebno v proces priprave zakonodaje v večji meri vključiti njene izvajalce, saj se je večkrat izkazalo, da je slednja na čase preveč neživljenjska. To pa sproža ta slabo voljo tako pri uporabnikih kot pri izvajalcih. V Svobodi se zavedamo, da so občine pomemben steber razvoja in delovanja Slovenije. Temu pritrjuje tudi kandidat za ministra. Želja po spremembah financiranja in tudi organiziranosti občin je velika. Pomembno bo iskanje soglasja med različnimi združenji in interesi. Predstavniki občinskih združenj in minister Boštjančič so na primeru proračuna za prihodnji dve leti pokazali, da je možno najti kompromis. Gospod Props je to prepoznal in nakazal, da bo na tem gradil tudi sam. Glede na dogajanje v tem in v preteklih mandatih je logična ugotovitev: za regionalizacijo trenutno v družbi ni političnega soglasja in posledično ne bo med prioritetami. Pri pokrajinah se moramo pogovarjati o njihovih nalogah, o razmerju med občinami in državo, se pravi, katere naloge bomo tja prenesli iz občin in katere iz države ter seveda o ustreznem modelu financiranja. Šele nato se lahko pogovarjamo o številu, imenih in sedežih pokrajin. Toliko o prvem kandidatu. Zdaj pa kandidat za ministra za naravne vire in prostor, Jože Novak je vso svojo profesionalno kariero namenil prostorskemu načrtovanju, sooblikovanju prostorskih politik, tako na lokalni, kot državni ravni, in sicer od njegovih začetkov na Občini Grosuplje, kjer je skrbel za pripravo in izvedbo lokalnih prostorskih načrtov, preko opravljanja vodstvenih funkcij v večjih zasebnih gradbenih in projektivnih podjetjih do vodenja organov v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, kjer je nenazadnje bil imenovan za državnega sekretarja in do današnjega dne, ko ga zaenkrat še v funkciji državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vire in prostor v Državnem zboru potrjujemo na mesto ministra za naravne vire in prostor. Ne glede na to, da je za kandidata za ministra za naravne vire in prostor imenovan po njegovih besedah relativno pozno v mandatu in posledično tako ne bo deležen privilegija postopnega uvajanja, je njegovo imenovanje za kandidata v luči do sedaj opravljenega dela v funkciji državnega sekretarja, sodeloval je pri pripravi Zakona o poplavni obnovi in razvoju ZORF in pri snovanju prostorskih ukrepov na področju zagotavljanja poplavne varnosti v času največje naravne nesreče v samostojni Sloveniji s strani predsednika **7. TRAK: (VP) 9.00** (nadaljevanje) Vlade Republike Slovenije edina logična izbira. Kandidat je ob vsem navedenem hkrati dobro seznanjen z razmerami in ustrojem delovanja Ministrstva za naravne vire in prostor. Glede na razmere in čas, v katerem prevzema vodenje tega resorja, je kot ključno prioriteto ministrovanja vsaj za naslednji dve leti kandidat navedel popoplavno obnovo in razvoj, izpostavil pa tudi prednostne izzive v povezavi z naravnimi viri, kot so skrb za biotsko raznovrstnost, ki še vedno upada, reševanje problema različnih pogledov na upravljanje območja Natura 2000 in slab priokus pri določanju obsega tega območja ter problematiko prenormiranosti s prostorskimi akti. Njegovo izčrpno predstavitev dela in vizije dela Ministrstva za naravne vire in prostor, ki se bo odražala v prihodnji prostorski politiki Slovenije, lahko strnemo z besedami kandidata samega: manj birokracije, več proaktivnega, strokovnega in odgovornega delovanja na eni strani pri naravi in drugod manj konservatorstva, ampak vseeno več varstva, manj ozkoglednosti in skrbi za lastne interese, več gledanja preko meja strok, interdisciplinarnosti in upoštevanja javnih interesov; manj arbitrarnosti, več participacije, manj besed in več učinkovitega delovanja, manj besed in več akcije. Ta moto "Manj besed, več dejanj.", je skupen obema kandidatoma in ga delimo tudi v Poslanski skupini Svoboda. Oba kandidata bomo z veseljem podprli in jima želimo, da bosta uspela v resnici uresničiti čim več projektov, ki bodo v dobro prebivalkam in prebivalcem Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Andrej Kosi. Izvolite. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Lep pozdrav ekipi Vlade Republike Slovenije. Spoštovani kolegi in kolegice. Kandidat za ministra za javno upravo je dosedanji poslanski kolega mag. Franc Props, kandidat za ministra za naravne vire in prostor pa dosedanji državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor gospod Jože Novak. Na spletni strani stranke Gibanje Svoboda je o kandidatu za ministra za javno upravo mag. Francu Propsu napisano: "V svoji karieri sem se srečal z vsemi vrstami vlog od delavca v proizvodnji do uspešnega osemletnega vodenja srednje velikega podjetja. Pred izvolitvijo za poslanca državnega zbora sem 2 leti vodil Upravno enoto Litija v svojem volilnem okraju Litija, predvsem v občini Šmartno. Sem aktiven državljan, dvakrat sem bil na Listi za občino Šmartno izvoljen v občinski svet. Poznam upravljanje z javnimi zadevami in delovanje države na lokalni in državni ravni". Na predstavitvi pred matičnim delovnim telesom je kandidat kot prioriteto svojega vodenja ministrstva izpostavil spremembo Zakona o upravnem postopku. Po njegovem mnenju je obstoječ zakon eden izmed elementov, ki zavira delovanje javne uprave. Obljubil je posodobitev zakona, da bo postal pregleden in jasen tako za zaposlene v javni upravi kot za vse ostale deležnike. Prav tako želi uporabnike javnih storitev postaviti v ospredje in optimizirati javni servis z večjo učinkovitostjo, preglednostjo, odzivnostjo in kakovostjo storitev ter pospešiti digitalizacijo storitev. Izpostavil je pereč problem staranja zaposlenih in neprivlačno zaposlitev v javnem sektorju za mlade. Kandidat meni, da je potrebno zaposlene razbremeniti birokratskega balasta in jim ponuditi konkurenčno plačilo za njihovo delo. Glede plač v javnem sektorju pri pogajanjih s sindikati izhajal in gradil na dogovorih, ki jih je začela njegova predhodnica. Reorganizacije upravnih enot v smislu zmanjševanja števila enot ne načrtuje, prav tako ne načrtuje uvedbe pokrajin. Kandidat je na vprašanja s strani poslancev Poslanske skupine SDS podajal odgovore s splošno vsebino brez podaje jasnih in konkretnih rešitev oz. določena vprašanja ni želel komentirati. V odgovoru glede financiranja nevladnih organizacij pa je po mnenju nekaterih po našem mnenju nepotrebnih nevladnih organizacij zavajajoče opravičeval

Kandidat za ministra za naravne vire in prostor, gospod Jože Novak je podal pozitivno predstavitev, vendar smo s takšno poslušali tudi od prejšnjih mandatov. Izpostavlja je učinkovitost in operativnost pristopov. Ob tem je potrebno poudariti, da imamo v zadnjem obdobju veliko ovir in težav s tem, da se stroka in uradniki stalno sklicujejo na EU uredbe in predpise. Ti pristopi, ki so se uveljavili, predstavljajo težavo, kako bi jih odpravil. Kandidat ni podal konkretnih in prepričljivih odgovorov. Ni podal prepričljivih in konkretnih časovnico utemeljenih odgovorov, kako se bo ob obnovi urejalo vodotoke preventivno, povsod, ne le na zadnjih poplavljenih območjih - mimogrede, gre za 400 objektov. Prav tako ni podal konkretnih odgovorov, kaj bo ukrenil na področju vodovarstvene problematike na kanalu C0. na navedeno v Poslanski skupini SDS menimo, da ne kandidat za ministra za javno upravo ne kandidat za ministra za naravne vire in prostor s svojimi predstavitvami in podanimi odgovori na naša vprašanja nista podala prepričljivih rešitev, ki bi opravičevala njuno imenovanje za ministra. Prav tako pa bosta postala ministra slabo delujoče, neučinkovite in za državo pogubne svobodne vlade. Zato imenovanja obeh kandidatov za ministra v poslanski skupini SDS ne bomo podprli.

V Novi Sloveniji bi od predsednika Vlade pričakovali, da preden zamenja ministre najde vsaj kandidate, ki jih bodo nadomestili. Kar dolgo smo čakali na ta dva ministra, na enega še čakamo, namreč, najslabši je tisti minister, ki ga ni. Ne uradniki, ne državljani nimajo sogovornikov. V Novi Sloveniji od ministra za javno upravo pričakujemo kar nekaj konkretnih potez. Najprej poseben program za pomladitev javne uprave. Predlagamo, da je za napredovanje javnih uslužbencev potrebno veliko strokovnega znanja in izobraževanja. Naj napredujejo glede na svoje sposobnosti in znanje. Predvsem je potrebno izboljšati priprave predpisov, narediti normativni program in časovnico, kdaj bodo kateri predpisi pripravljeni in kdaj sprejeti - to so pretekle vlade znale pripraviti. Nagrajevanje najboljših javnih uslužbencev tudi s povečano maso za izplačilo delovne uspešnosti, saj to je orodje vsakega vodje, da nagradi tiste, ki so res dobri. V javni upravi dela veliko dobrih pa žal veliko tudi slabih javnih uslužbencev. Pričakujemo tudi, končno enkrat, odgovornost uradnikov za njihovo slabo ali nevestno delo. Predvsem pa tudi pričakujemo, da bodo državljani, pa tudi podjetja vsi dobili digitalno identiteto in da bodo vse vloge, vsi postopki lahko končno opravljeni tudi elektronsko. Temu rečemo v Novi Sloveniji racionalizacija javne uprave in večja transparentnost. Tudi sami ste v koalicijski pogodbi napisali zelo zanimiv stavek: "V soglasju s socialnimi partnerji bomo prioritetno nagovorili odprte stavkovne zahteve javnih uslužbencev." Pogajanja o odprtih stavkovnih zahtevah se bodo začela v prvem mesecu delovanja te vlade. Morda so se res začela. Sprašujem se, kje smo danes, čeprav vem na ulici. Napisali ste tudi nekaj o dialogu z ob z občinami in tudi o financiranju občin, upoštevajoč njihove naloge in njihovo funkcijo. Dejansko je to tudi kandidat na predstavitvi pred matičnim odborom **9. Torej, kandidatu sporočamo, da bomo v Novi Sloveniji posebej pozorno spremljali sodelovanje in dialog z občinami, predvsem, da bo razumel, da vsak predpis, ki ga sprejme država, ima lahko posledice tudi na obveznosti občin in s tem tudi na njihovo financiranje. Torej, kandidat za ministra za javno upravo seveda pozna delovanje javne uprave, ampak lahko bi rekli, splošno se je potrudil pri predstavitvi, čeprav ni na določena vprašanja dal konkretnih odgovorov, se pa zaveda in to je tisto, kar želimo, da se zaveda ves čas svojega mandata, da je odgovoren za delovanje 170.000 javnih uslužbencev. To je res tisti sektor, ki nudi storitve in je servis slehernemu državljanu in državljanki te države, pa tudi gospodarstvu od katerega dejansko živimo. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da je javni sektor star, da se stara in da se počasi, prepočasi obnavlja. Mislimo pa tudi, da je utrujen od dnevne politike. Včasih politika sega pregloboko do tretje ravni stroke. To res ni dobro in zaradi tega so državljanke in državljani utrujeni od administrativnih ovir, ki jih je preveliko, pa včasih od brezbrižnosti in neodzivnosti javnih uslužbencev. Tukaj pričakujemo, da bo minister zagnal ta pomemben sektor. Najprej pa, da se bo seveda dogovoril s sindikati, kajti javni uslužbenci ne sodijo na cesto, sodijo v svoje pisarne, kjer naj rešujejo vloge, težave, delajo predpise, vse tisto, za kar so v resnici plačani. In še nekaj o gospodu Novaku, ki je imel res zelo dobro predstavitev. Vidi se, da je strokovnjak s tega področja. Povedal je zelo konkretne stvari za sanacijo poplav, zaveda se pomena preventive na tem področju, dobro razume in se zaveda tudi administrativnih ovir, ki so na področju okolja in varovanja narave včasih ekstremno veliki. Zaveda se tudi, kako Natura 2000 posega v naše življenje, predvsem v življenje slovenskega kmeta. Tukaj bo imel v Novi Sloveniji dobrega sogovornika toda spomnimo tudi bivši minister Brežan je poznal področje, bil je dolgoletni župan, ne moremo reči, da ni vedel, kaj je za kaj in kako je z administrativnimi postopki, želel je delati dobro, moral je oditi, torej brez močne politične podpore predsednika Vlade, tudi dober strokovnjak, kar nedvomno gospod Jože Novak je, ne bo mogel delati dobro, da ne rečem, ne bo mogel delati čudežev, ki jih v tem trenutku vsaj pri sanaciji poplav ljudje od njega in ekipe pričakujejo. V Novi Sloveniji kandidatov ne bomo podprli, ker ne podpiramo te Vlade. Kljub temu pa želimo obema kandidatoma kjer bosta, ker če bosta onadva delala dobro, bo dobro za ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Prvi je k razpravi prijavljen kolega Aleš Rezar in za njim kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani predstavniki Vlade, poslanci, poslanke, poslanci, lep pozdrav vsem skupaj! Zelo nehvaležno je ocenjevati delo ministra pred začetkom mandata vendarle pa lahko trdim, sem z gospodom Novakom imel priložnost sodelovati intenzivno zadnjih par mesecev, žal na temo posledic poplav. In kar lahko povem, je, da je izredno operativen, strokoven, natančen in srčen, kar je v politiki prevečkrat premalo cenjena lastnost, in zelo dobro pozna delovanje institucij, ki bodo ključne, da v nadaljevanju sanacija oz. predvsem del sanacije, ki bo prebivalcem po 30 letih zagotavljal varnost, da ta postopek steče karseda hitro in strokovno. Če gospoda Novaka poznam le par mesecev, pa sem z gospodom mag. Propsom imel možnost sodelovati dlje časa. In kar lahko trdim, je, da je njegovo strokovno znanje na področju javne uprave odlično. Krasijo ga izjemne osebnostne lastnosti, predvsem to, da je miren, preudaren, dosleden, pravičen in kot tak menim, da nadvse primeren za spopad s plačnimi nesorazmerji, ki so nastali tekom preteklih let.

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. No, danes govorimo pravzaprav o dveh kandidatih, čeprav bi nekako logično bilo po vsem tem času, da bi govorili o treh kandidatih, ampak Vladi očitno ne gre in ne gre pri kadrovski strukturi, zato je na mestu tudi, bom rekla, moja dilema o tem, da bomo verjetno, ko bomo odločali o teh dveh kandidatih, že potem kakšnega ministra spet izgubili. Tako da tukaj je pri vas neka neverending story, ampak pustimo to danes. Kot rečeno, o dveh kandidatih. Sama sem bila na zaslišanju pri kandidatu za javno upravo gospodu in bom nekoliko več namenila tej temi. Zdaj, če nekako damo na stran nedeljske čestitke in voščila novim ministrom oz. bodočim ministrom in se osredotočimo malo na realnost. Saj veste, ljudje so plesali nehati, ples je pošel. Zdaj, mogoče je pri vas na vrsti iluzionizem, ampak bodimo nekoliko bolj realni. Dejstvo je, da je kandidat za ministra izrekel nekaj, kar se meni zdi nekoliko neprimerno ali pa bomo morali še bolj biti pozorni pri njegovem delu. Izjavil je, da bo nadaljeval delo njegove predhodnice. Zdaj, če bo nadaljeval delo njegove predhodnice, pomeni, da bomo kmalu imeli na dnevnem redu novo korupcijsko afero, njegovo ministrico je namreč odnesla korupcija. In zdaj, če bo delal tako kot njegova predhodnica, potem bi bilo bolje, da danes o njem sploh ne glasujemo. Skratka jaz sem upala, da bo naredil temeljite spremembe in da bo korupcija tista, s katero bo najprej opravil, kar se tiče ministrstva. Zdaj, seveda je bilo na samem hearingu veliko želja, želja o tem, kakšna bi morala biti javna uprava, ampak veste, to po dveh letih ne morete več govoriti. Dve leti je za vami in pravzaprav nobenega napredka na tem področju. Še več, na ulicah je javni sektor, kajti na področju plač, kar ste obljubljali kot veliko prioriteto v koalicijski pogodbi, ni bilo nobenega napredka. Veste, da so vsa pogajanja zastala, zdaj se zopet začenjajo, ampak so zadeve oz. ste tako vsak k sebi, da so se vseeno sindikati odločili za t. i. shod kot opozorilo, da stvari ne gredo v pravo smer. Še več, pravijo, da so rešitve za državno upravo slabše kot je trenutno stanje. In če pogledamo, da praktično vso plačo požre inflacija, še preden ljudje lahko začnejo sploh razpolagati z njo, je pred vami seveda ne samo velik izziv, ampak jaz menim, da izziv, ki ga enostavno mu niste kos, dve leti, pa nič, kajne. S tako močno večino kot jo imate v tem Državnem zboru, bi reforme zagotovo lahko že bile in nekatere že kazale prve rezultate. Potem je bilo veliko govora o tem kako boste izboljšali položaj zaposlenih v, bom rekla, tudi na področju upravnih enot, da je potrebno na eni strani zagotoviti seveda sektor, ki bo v korist in na voljo državljanom in na drugi strani, da bodo seveda zadovoljni tudi vsi zaposleni, no, temu ni tako. Še več, vemo da jih je okoli 800 zaposlenih že stavkalo, ki so opozorili, da tako ne gre več, da ne zmorejo več. Ampak še več se dogaja. O tem se pa zelo malo govori in je, mislim, da zelo pomembno, da so celo govorili, da imajo pritiske zaradi tega, ker so se odločili za stavko. Se pravi, Svoboda pa pritiski, to pa nekako ne gre skupaj. Se pravi, pravica do stavke je očitno pod Svobodo omejena na ta način, da se lahko pritiska na zaposlene in da si stavkati sploh ne upajo. po drugi strani pa, ko sem kandidata za ministra vprašala, kaj bo naredil, ker je na primer na eni od upravnih enot ali pa največji upravni enoti v Ljubljani prišlo do kršitev dela upravne enote, tudi, ko gre za razlaščevanje; vemo, da je to pravica do zasebne lastnine, ena najpomembnejših pravic v kategoriji naše Ustave in tudi na področju gradbenih dovoljenj, pa mi je odgovoril, da so na voljo pravna sredstva. A bežite no? S tem, da v opisu ministra za javno upravo jasno kaže, da daje usmeritve delovanja upravnih enot in da tudi odreagira takrat, ko je karkoli narobe. Seveda so tega, bom rekla, načelnika upravne enote že pravočasno, bom rekla, odmaknili kar na upravno, bom rekla, kar iz Upravne enote Ljubljana k Jankoviču v, bom rekla, zaledje v tem delu, ko se mu največ očita, se pravi ravno v odnosu do Mestne občine Ljubljana, gre potem ta človek lepo v službo k županu in vse tiho je bilo. In kar me najbolj skrbi pri teh odgovorih, ki se mi zdijo zelo pomembne tudi za delovanje ostalih upravnih enot, da se vidi, da je to, ne samo, da ni pravilno, da je nesprejemljivo, je nekako deloval minister v smislu molk organa. Jaz upam, da ne bodo tako sledile tudi ostale, ostali zaposleni v javni upravi in da ne bomo imeli predvsem v tem času molk organa za stvari, ki bi jih bilo potrebno izvajati. Bom pa zaključila samo še z eno mislijo še. Ni me nekako prepričal, ministrski kandidat na hearingu, kaj je z njegovim, je z njegovim, bom rekla, varnostno preverko. Dejstvo je, da je odgovoril, da ni nobenih težav, mene je pa zanimalo ali so težave bile. Danes jih lahko ni bilo,

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi, poseben pozdrav spoštovanemu kolegu Francu Propsu, bodočemu ministru, in seveda tudi kandidatu, gospodu Jožetu Novaku! Dobra praksa je to, da poslanci na seji Državnega zbora lahko gledamo v oči kandidatom. Do sedaj je bilo tako, da so bili kandidati nekje zaprti, kar sem, zaradi tega sem večkrat tudi to zadevo problematiziral. Res je, da danes tukaj nimata možnosti za odgovore, zato bo tudi moja razprava več ali manj splošna. politik, visoki državni politik. Pravijo, da je politika obrt, da ko začnemo s politiko smo vajenci in potem se počasi, nekateri manj, nekateri bolj izostrimo in postajajo, postajamo mojstri v politiki. Kolega Props ima leto in pol izkušenj, gospod Jože Novak ne, ampak to pravzaprav lahko tudi ne pomeni popolnoma nič. Ključno je kolikšna bo vajina politična moč v vladi, koliko bosta slišana. Ne bi si želel, da bosta vidva številka 18 ali pa 19. Želel bi si, da bosta recimo številka 3 ali 4, zaradi tega, ker po rangu namreč zaradi tega, ker pokrivata oziroma bosta odgovorna za izjemno zahtevne resorje, za izjemne izzive, ki so danes pred našo državo in družbi, Kolegica dr. Vida Čadonič Špelič je že povedala, mi smo v naši poslanski skupini večkrat problematizirali, da ta vlada pravzaprav nima normativnega programa dela, ni ga bilo za leto 2023, ki se izteka, ne vem, morda pa bo za leto 2024. In če ti nimaš programa, potem si ti dober tudi, če ne delaš nič, če nič ne dosežeš. A je tako? Je. Tako da tukaj je moj apel najprej na predsednika Vlade, da vendarle Vlada sprejme normativni program dela, da potem vlado, delo vlade lahko tudi Državni zbor nadzira. Državni zbor je tisti, ki nadzira delo Vlade. Pred bodočim ministrom Propsom je seveda gotovo največja naloga reforma plačnega sistema, ki ga je začela ta koalicija oziroma ta vlada. Upam, da ga boste uspeli izpeljati do srečnega konca, ker to bo dejansko tudi preprečilo, kar zdaj vidimo, če ne bo prišlo do neke prave reforme plačnega sistema, bodo nenazadnje tudi upravne enote, za katere boste odgovorni, bodo prazne oziroma bodo zaposlovale nekompetentne kadre, vi ste strokovnjak na tem področju, kolega Props, in se najbrž tukaj z mano strinjate. Upravne enote imajo hude težave glede pridobivanja kadrov. Ta plačni sistem enostavno je preživet. Pa še ena malenkost, ker prihajam iz Prekmurja. V Prekmurju imamo tudi, kot veste dvojezična območja, ampak nekaj je, spoštovani kolega Props, 11. člen Ustave pravi, uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. Ta območja… Kolega Uranič, prosim, da ne motite spoštovanega kandidata, ker me zdaj posluša. Na dvojezična tako imenovana dvojezična območja določajo občinski akti. Drži? Drži. In zdaj poglejte anomalijo, s katero se sam že nekaj časa borim, nekaj sem uspel v prejšnjih vladah, ne pa še vsega. Če ste vi, recimo, se preselite v Lendavo, Lendava je dvojezična občina, ampak ne cela, ne vsa naselja, in greste po novi potni list ali greste po novo osebno izkaznico, vi dobite dvojezično osebno izkaznico in dvojezični potni list. Nimate izbire, da bi rekli, glejte, jaz sem rojen nekje drugje, pojma nimam o madžarščini, želim slovensko osebno izkaznico, želim slovenski potni list. Ne bo šlo. Ne bo šlo, gospod Props na Upravni enoti Lendava. In kaj potem naredijo ljudje? Ja saj ljudje so pametni, gredo v Ljutomer v sosednjo upravno enoto, ki je pa, bom rekel, slovenska, ni dvojezična. Ali je to prav? To je sistemska napaka. Dajte to urediti. Zelo majčkeno je potrebno v aplikaciji narediti da vi pridete tja in vas (nadaljevanje) upravne enote vpraša: "Želite slovenski dokument? Ali želite dvojezičnega?" - in vi boste rekli, pa jaz tudi slovenskega. Kako malo je potrebno, da ljudi zadovoljimo, ker upravne enote so servis. Je tako? Dajte to narediti, vam bom prvi čestital. Izjemno težko poslanstvo bo imel tudi minister gospod Jože Novak, videli smo ga na nekaj nastopih. Moram reči, da je naredil dober vtis in všeč mi je tudi to, ko je povedal na hearingu, da opaža odsotnost odločanja, da ni, da tisti, ki bi moral odločiti, minister je tisti, ki mora odločiti, da ne odloči. Jaz tukaj od vas, gospod Novak pričakujem, da boste odločili, da ne boste cincali. To sem očital tudi vašemu predhodniku in se je zdelo, da so ga nekako vodili uradniki, ki so tam že 30 let ali več. Torej, prosim vas, ne izogibajte se sprejemanju odločitev, minister mora odločiti. In še, če sem že pri ministru, če ta beseda prihaja od latinske besede ministrare, to pomeni, ministrare pomeni služiti. Služiti komu? Ne kralju, ljudem, in to pričakujemo od ministrov. In samo dve zadevi, čisto na kratko, ker mi danes ne morete odgovarjati, gospod Novak, se bova pa najbrž srečala že na prvi priložnosti ob ustnih vprašanjih, pa jih kar zdaj najavim: "geotermija in izgradnja nasipa ob reki Muri." V prejšnjem mandatu smo praktično cel mandat nekako optimirali Uredbo o emisiji o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Glejte ena od ključnih primerjalnih prednosti, na kateri temelji dolgoročni razvoj statistične regije Pomurje je izkoriščanje geotermalne energije. Izkoriščanje toplote, geotermalne energije in zdravilnih učinkov geotermalnih vod predstavlja ključne prednosti naše regije, kar je zapisano praktično v vseh razvojnih dokumentih Pomurja, ki jih je vedno sprejela tudi vsakokratna vlada. Ugotavljamo, spoštovani gospod Novak, da se nekateri problemi, kot so nesmiselne birokratske ovire rešujejo preveč počasi. Pri tem vsi izgubljamo, kar je še posebej evidentno v trenutni energetski krizi. Primer. Strokovni izračuni, ki so nam bili predstavljeni pravzaprav vsem pomurskim poslancem, kažejo, da bi samo v Pomurju z dovoljenimi, nekoliko večjimi načrpanimi količinami geotermalne vode lahko prihranili približno en milijon kubičnih metrov plina. Vi poznate uspešne zgodbe v Pomurju, ki uporabljajo geotermalni potencial. In kot sem že povedal na koncu prejšnjega mandata, smo optimirali imenovano uredbo. Jaz preprosto ne razumem in sem užaloščen kot Prekmurec, da je sedanja Vlada, pa ministri to niti niso vedeli, na dopisni seji se mi zdi 15. decembra lani to uredbo, ki smo jo mi spremenili, optimirali, enostavno zradirala, kot se po domače reče temu. Lahko rečem, da je to ukrep iz neke maščevalnosti. Glejte, tisti, ki se ljudem maščuje ne bo dobro končal, to oba veva. In tukaj vas lepo prosim, čeprav je Pomurska gospodarska zbornica, pomurski poslanci že praktično, evo, zdaj kmalu bo eno leto, prosimo, rotimo Vlado, da vendarle vzame to uredbo ponovno na mizo in da pogleda kaj se da narediti. In tukaj mi je spet všeč vaša trditev, ki ste jo povedali na hearingu, nekako v tem smislu, da nekaterih evropskih predpisov ne tolmačimo pravilno.

In investicije v Pomurju v geo, geotermijo, če smem tako reči, so ustavljene, sosednje države, poglejva Madžarsko, poglejva Hrvaško, pa pišejo kar zelo uspešne zgodbe. In še nasipi. Zelo sem bil vesel, da smo v interventnem zakonu sprejeli tudi naš, konec avgusta je bil sprejet tukaj, je bil sprejet tudi naš amandma, tudi z glasovi koalicije, ki bi dal nek pospešek gradnji 40 kilometrov nasipov ob reki Muri, za katere smo zagotovili iz načrta za okrevanje in odpornost približno 40 milijonov. Lepo vas prosim, pridite na teren, tam boste slišali tudi krajane, tako kot mi, poslanska NSi, krajane krajevne skupnosti Krapje, to je občina Ljutomer, kjer za živo glavo, kot se po domače reče, ne bodo dali kmetijskih zemljišč, seveda ne, ker je na razpolago tista zarašča, ni gozd, ampak je šikara, kot mi pravimo, kjer je veliko prostora za izgradnjo nasipov. In ja, seveda, vodi je treba dati prostor, ampak prostor je tridimenzionalen. Obema želim, iskreno želim veliko uspehov. Težko delo vaju čaka. In sprejemajte odločitve vidva, ne tretji nivo.

a kot sem ju uspela spoznati in poslušati na hearingu, lahko rečem, da bosta vsem izzivom kos. Seveda bolj poznam našega poslanskega kolega Franca in za katerega v bistvu lahko rečem, da je odgovoren, natančen, vedno na voljo in zelo strokoven. Zato vem, da je odločitev predsednika Vlade prava.

ŠTURBEJ (PS SDS):** Predsedujoča, hvala za besedo. Jaz bi mogoče obema na začetku zaželel veliko sreče pri opravljanju ministrskega posla. Vendar bi pa se bolj na gospoda Propsa obrnil glede tega, da na hearingu oz. na odboru nekako je omenjal, da pogajanja med sindikati javne uprave niso zastali, pa vendarle danes vemo, da, da je napovedan shod pred vlado ob 12. uri. To pomeni, da ti pogovori oz. pogajanja niso bila dovolj uspešna, je pa res, da tukaj cenim njegov pogum glede tega, da bo sprejel to funkcijo, ne glede na to, da mogoče danes ta shod pomeni tudi, da ni usklajeno z Ministrstvom za finance glede teže teh pogajanj in pa plačnih nesorazmerij znotraj javnega sektorja. Ker dejansko tako to pomeni, v kolikor uskladijo nesorazmerja v plačnih, plačnih sistemih in pa, da uskladijo se določene zadeve tudi z inflacijo, znotraj tega pomeni nekako obremenitev državnega proračuna v bližini ene milijarde, čeprav vemo, da v tem trenutku Slovenija je ekonomsko manj stabilna kot pa Rusija, ki je pod sankcijami, in pa da je v vojni z Ukrajino. To pomeni, da za državni proračun je to zelo velika obremenitev v višini skoraj ene milijarde. Tukaj mu moram nekako res čestitati, da v tem, v takih okoljih, nestabilnem okolju pač se je odločil, da bo tudi minister za javno upravo. In pa še mogoče nekaj okoli tega, tudi

poslanec Bojan Podkrajšek je tukaj, tudi ga ni, prav. Nadaljujemo, poslanec Zvonko Černač. nič narobe ne dela, pravilno dela. Nič, gremo naprej. Tereza Novak, poslanka, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bom podprla oba kandidata, lahko pa mogoče nekaj več povem o našem kolegu, ki bo kmalu bivši, kandidatu za javno upravo. Zdaj smo skupaj že več kot eno leto in pol in se mi zdi pomembno, da tudi vedo vsi njegovi bodoči sodelavci, kako ga vidimo mi, ki z njim delamo. Zdaj v tem času sem ga, vsaj jaz in mislim, da tudi vsi moji drugi kolegi, spoznala kot zelo umirjenega, zelo premišljenega, pravzaprav modrega, prijaznega in predvsem zelo, zelo spoštljivega človeka, ki deluje, vsaj jaz to tako vidim, po načelu manj je več, predvsem kar se tiče besed. In to moram reči, da v vsem tem času, ko sem tudi jaz v politiki, vidim, da je kvaliteta, ki je včasih manjka in mislim, da je zelo potrebna in on jo ima. Popolnoma se strinjam s prioritetami, ki si jih je postavil. Vsekakor pozna to področje, v katerega vstopa, v področje, ki je v domeni Ministrstva za javno upravo, kar se pa zdi meni zelo, zelo pomembno in še zdaleč ni samo po sebi umevno, je pa to, da zelo razume pomen in tudi vlogo civilne družbe, prostovoljstva, nevladnih organizacij za našo družbo, načelo pluralnosti, za demokracijo in za pravzaprav dobrobit vseh prebivalk in prebivalcev. In tudi to je področje, ki v veliki meri spada na Ministrstvo za javno upravo. Imela sem tudi nekaj stikov z drugim kandidatom gospodom Novakom, in moram reči, da mi je v veselje, da prevzemate to ministrstvo. Vse naše skupne izkušnje so bile izjemno dobre. Oba se mi zdi, da stopata na pot, ki vsekakor ni enostavna, z ogromno izzivi in kot je rekla mislim, da kolegica Vida Čadonič Špelič, ljudje pričakujejo čudeže. Teh se ne da izpeljati, je pa potrebna modrost, znanje in razumevanje situacije in mislim, da jo oba kandidata imata, in vama želim izjemno dobro, dobro delo, dobre odločitve, predvsem pa tudi pomoč s strani vseh sodelavcev, ki vas zdaj že pričakujejo na ministrstvih in ki verjetno si vsi želijo, da bi bilo to sodelovanje čim boljše. In jaz upam, da bo, vsekakor

Torej, zdaj kar se tiče obeh kandidatov za ministra, jaz ne bi razpravljal o tem ali sta v redu ali ne, ker je že bilo veliko povedanega, bi pa se dotaknil dejansko, torej teme,

imeli, pridobili že tri nova, tri nove zakonodaje, tudi dve novelaciji prejšnjega Zakona o graditvi objektov in vedno je bilo govora o tem, da bomo s tem postopke pri pridobitvi gradbenih dovoljenj in pri prostorskem planiranju, tudi sprejetje z ZUreP-om, pospešili, da bodo postopki lažji, hitrejši in tako dalje. Žal, v svoji 20-letni praksi, kot delo v projektivnem biroju, sem doživljal ravno nasprotno. Postopki so postajali vedno dolgotrajnejši, vedno bolj kompleksni. Tudi s tem, ko se je dokumentacija sicer tanjšala, pa so pa bili postopki vedno bolj problematični. Zdaj, zakaj na eni strani pač neke trme soglasodajalcev oziroma zdaj linodajalcev(?), velikokrat pa predvsem na upravnih enotah, kajti kot sem že povedal tudi na hearingu pri ministru za javno upravo, upravne enote niso delovale usklajeno oziroma enotno. Torej, zakonodaja je enotna vsepovsod, ampak vedno je bilo potem odgovor mi delamo takole, mi takole, ja, glej, vem, da tako zakonsko, ampak glej, naredi takole, če hočeš dobiti gradbeno dovoljenje in tako in tako dalje. To me je velikokrat motilo in dejansko le praksa in izkušnja s posameznimi upravnimi enotami je bila tista, ki je potem narekovala, da si vedel, kako pripraviti dokumentacijo in tako dalje. ena stvar, ki so me tudi že opozorili in to bi tudi novemu ministru je ZUreP-3 in ta 305. člen, kjer sem tudi dal poslansko pobudo, ki nekako določa, da morajo občine do 31. decembra drugega leta, torej 2024, svoje OPN uskladiti z ZUreP-3, drugače ne bo možna več postopka lokacijske preveritve. Kako bo to možno, ne vem, kajti nekatere občine še sploh OPN nimajo sprejetih. Dal sem pobudo, da bi se to odpravilo, sicer sem dobil bolj ali manj negativno mnenje oziroma stališče ministrstva, da bo to, da je to dovolj dober čas, da bodo občine to uskladile, vendar menim, da to ne bo, kajti postopki spremembe OPN trajajo 5, 6 in več let in tu mislim, minister, dajem na vas, res, dajte narediti, kajti občine s tem veliko izgubljajo. Investitorji bi radi gradili tudi stanovanjske in poslovne gradnje in dejansko bo tu potrebno narediti, da bodo postopki lažji. Jaz menim, čeprav vemo, da kataster ni usklajen, pa da res so obširna dokumentacija, da se pa da z nekimi reorganizacijami, pa tudi digitalizacijo, marsikaj postoriti. Druga težava, ki se pa mogoče tiče oba, torej postopki pridobitve gradbenih dovoljenj, so pa predvsem s stališča upravnih enot oziroma teh svetovalcev, ki delajo tam, ki vodijo postopke glede usklajenosti dokumentacije oziroma predvidene gradnje s prostorskim aktom.

kar je sicer prav. Temeljimo torej na mnenju in, če da občina pozitivno mnenje, je torej, smo s tega stališča, da je to tako, kajti občina je tudi edina, ki lahko svoj prostorski akt tolmači, saj ga je tudi ona sprejela,

in tu velikokrat prihaja do spora, do nesoglasja, kar je pa problem, ker investitor in tudi projektant ne more preveriti na upravni enoti ali bo to šlo skozi, ampak preveri, ampak preveri na občini in seveda občina mu reče, po našem mnenju je to možno, naredi se projektna dokumentacija, so stroški, časovni potek traja, ko se pa da vloga, pa potem uradnik, ki to vlogo preverja reče, po mojem mnenju pa to ne gre in potem se vse skupaj zaustavi. In zdaj, na eni strani imaš stroko, arhitekta, inženirja, visokošolska izobrazba, strokovni izpit,

In potem on pravi, takole to gre in ne gre in ne da gradbenega dovoljenja oziroma zahteva dopolnitev ali spremembo dokumentacije kljub temu, da strokovnjaki, torej arhitekti, projektanti, bodisi inženirji in tudi občina govori drugače. Zato pozivam torej oba ministra, da to zadevo uskladita, da to sporno zadevo odpravita čim prej in torej dajeta občini tudi to, kar imajo pravico, da s svojim prostorom čim bolj samostojno urejajo in dejansko potem tudi z izdajo pozitivnega mnenja k gradnji dajejo tudi to možnost oziroma neko zaupanje v to, da pa je dejansko res temu tako in s tem bi tudi pospešili postopke, torej izdaja gradbenih dovolj bi bila dosti lažja, hitrejša in tudi potem prijaznejša do investitorjev, kar bi pa tudi, torej omogočilo na eni strani gospodarski razvoj, problem stanovanjske problematike in pa tudi nekako razvoj lokalne skupnosti. Tako da jaz bom se samo na ta poziv, ne bom razglabljal o tem kako, ali sta ustrezna ali ne, to je pač tudi stvar, enkrat tudi predsednik Vlade, ki vam je pač dal zaupanje, bo pa pač čas pokazal, kako je pač bilo vajino delo dejansko urejeno. Tako da, jaz bi vam želel pač obilo uspehov

Jaz bi najprej pozdravil vse prisotne, še posebej jasno pa kandidata za ministra Jožeta Novaka in pa Franca Propsa. Ne bom dolg, ker na koncu je delo tisto, ki bo definiralo oba kandidata. Lahko povem, da dela bo pa še veliko in sem pač tudi v obeh odborih, to je za notranje zadeve, javno upravo in pa za infrastrukturo tako, da se bom z obema ministroma tudi redno srečeval. Lahko povem pa zdaj konkretno za mojega poslanskega kolega, bi lahko rekel tudi prijatelja Franca Propsa, ker z njim sem tudi zdaj pač imel to možnost leto pa pol res aktivno delati, lahko pa povem, da je preprost človek z velikim srcem. Predvsem je pa pogumen in moder in ne boji se nobenih izzivov. Teh izzivov bo pa v tem mandatu preveč. Vemo, da se srečujemo, ta glavni izziv bo ta plačna reforma, ki se bo treba z njo spopasti. Po drugi strani pa pri Jožetu imamo pa obnovo Slovenije po tej katastrofi, ki je tudi en ogromen izziv, tako da tega vam ne bo zmanjkalo. Sta taprava za to mesto in jasno, da vas bom podprl. Še nekaj glede Franca, ki je iz Šmartnega pri Litiji. Spada pod osrednjo statistično regijo, osrednjo slovensko, Litija pod zasavsko, tako da si vseeno upam reči, da smo z njim tudi Zasavci dobili del ministra in smo prav vesel kot Zasavci, ker vemo, da smo trmast, trdoživ in jaz vem, da bo tudi on takšen. In to velja isto za Jožeta Novaka. In na koncu lahko samo še rečem, da

Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu, predstavnikom Vlade, našima kandidatoma za nova ministrska stolčka. Obema že kar na začetku voščim uspešno delo, ker sem prepričan, da bosta danes potrjena. V torek sem bil na hearingu ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka, kateri se je pač predstavil s svojimi dosedanjimi izkušnjami in delom. Moram reči, da je človek, kateri pozna zadeve, kateri ve kaj je potrebno narediti in to se od njega tudi pričakuje. Rekel je tudi, da ne rabi uvajalnega dela, ne rabi uvajalne dobe, ne rabi teh dni časa. Kajti, saj mu tudi sama situacija na terenu ne dopušča. Slikovito nam je predstavil tudi situacijo na ministrstvu. Navedel nam je tudi nekatere razloge zakaj se določene stvari v tem mandatu prejšnjega ministra niso tako odvijale, kot bi bilo potrebno. Najverjetneje so prejšnjega ministra, gospoda Brežana odnesle poplave. Ne vem, to ve samo ekipa katera je bila z njim in predsednik Vlade, zato novega ministra čaka težko delo na tem področju. Jaz prihajam iz Zgornje Savinjske doline in dobro poznam področje katero je bilo poplavljeno, oz. katero je bilo prizadeto. Moram reči, da je še veliko takih področij, na katerih bi še morala potekati intervencija. Intervencija se je prehitro zaključila na hudournikih, na pritokih k reki Savinji in Dreti in tudi intervencija bi še morala potekati na določenih odsekih v strugi Savinje. Bili smo priča ta vikend v soboto, ko je bilo nekaj stavb nižje Mozirja v tem obdobju že četrtič poplavljene. Lokalna skupnost je, kar nekajkrat intervenirala na vse možne institucije, katere so pristojne za urejanje teh zadev, od koncesionarja do direkcije do Arsota in nekako uspeha ni bilo.

tisti, ki ste zadolženi za te zadeve, da je to norčevanje iz ljudi. Kdor si bi šel ogledat tisti odsek, kaj je potrebno v strugi reke Savinje narediti, mislim, da bi kaj hitro ugotovil, da za enega dobrega bagerista in dva tovornjaka je tam dela za en dan in bi ti ljudje bili rešeni skrbi in seveda tudi škode katere so bili deležni v tistem času. Res je, da tiste hiše na tistem področju ne bodo mogle biti, ker je pač tam tako področje, ampak ob vsakem dežju, malo večjem, pa res ni treba, da so poplavljene, ker v preteklosti ni bilo tako. Žal je Savinja pač s tem vsem, kar je bilo, je predrla nasip na določenem delu in ta nasip bi bilo potrebno samo malo peska iz Savinje spraviti na tisti del. Jaz sem prepričan, da bo to minister uredil v najkrajšem možnem času, kajti, pred nami je zima, spomladi je, vemo kako je, ko se sneg začne topiti in pridejo ti meseci bolj bogati s padavinami in res ni potrebno, da so ti ljudje poplavljeni ob vsakem dežju. Kajti lokalne skupnosti jim ne morejo tako hitro zagotoviti ustreznih namestitev. Kajti tudi od države še ni nekih konkretnih navodil, kako in kaj se bodo stvari izpeljale. Ljudje na terenu pričakujejo ta Zakon o obnovi, pričakujejo ga tudi lokalne skupnosti, ker upajo, da se bo, potem pač stvar nekako premaknila naprej, kajti sedaj je že štiri mesece od tega, teh poplav in stvari, stvari se mi zdi, da nekako kar kar stojijo. Kandidat za ministra je omenil tudi urejanje problema s koncesionarji. Kako in kaj? Vemo, da so koncesionarji dobili pristojnosti, poleg teh večjih vodotokov tudi na hudournikih, na vseh pritokih k rekam. Prej smo imeli Podjetje za urejanje hudournikov, kateri so skrbno skrbeli za to področje. Sedaj je to področje nekako zanemarjeno. Jaz mislim, da bo tu potrebno,

vrnile oziroma da bi tudi lokalna skupnost imela nek vpliv na urejanje teh vodotokov, kajti poznajo razmere, poznajo vsako bariero, vedo kdaj in ob katerih neurjih je potrebno te brane oziroma te zadrževalnike očistiti, da ko pride naslednji naliv, ne poplavi kmetijskih zemljišč, ne poplavi hiš tam ob določenih hudournikih, zato računam, da bo minister za naravne vire in prostor imel posluh, da bo prisluhnil lokalnim skupnostim, da bodo ljudje na tem področju dobili neka zagotovila in da jih ne bo strah ob vsakem večjem neurju oziroma dežju. Kot smo skupaj ugotovili na odboru, je problem tudi nadzor nad izvajanjem teh del. Zdaj kot je bilo rečeno, ti koncesionarji nekako sami sebe nadzirajo in to seveda ni v redu. to seveda ni v redu. Jaz mislim, da je problem vseh teh vseh teh postopkov oziroma teh postopkov odprav po teh poplavah tudi nekako razdrobljenost določenih zadev med posameznimi ministrstvi. Vemo, da je predsednik Vlade razširil število ministrstev, s tem je tudi zakompliciral nekako te naloge na več ljudi, sedaj je predsednik Vlade izrazil tudi neko pobudo, da bi število ministrstev zmanjšali, da bi imeli manj ministrstev, da bi bila Vlada bolj uspešna, vendar ta njegova pobuda ni naletela na odobravanje, pa koalicijskih partnerjev tako da žal ostanemo pri tem kar je, mislim, da da bo tu še kar nekaj problema. Zdaj ta ekipa, katera se bo s tem soočala, jo čaka, težko delo. Zdaj kateri je problem, jaz vidim s katerimi problemi se boste soočali je po mojem to, ker ste nekako neodvisen kolikor ste rekel, da niste član nobene politične stranke, me je malo strah, da ne boste imel podpore v koalicijskih partnerjih, če boste hoteli katero stvar malo prestaviti naprej. Zdaj, kot vsaka ekipa je tudi od ekipe odvisno, taktika in strategija, temu sigurno poveljuje selektor, v tem primeru ekipe, trener. Jaz mislim, da tu stvar šepa. Vidimo se, da so ljudje nezadovoljni, nezadovoljni so tudi gospodarstveniki, v tem primeru Vlada nekako v teh nekako v teh časih obremenjuje tudi gospodarstvo, čeprav je gospodarstvo utrpelo tudi velike posledice ob poplavah, nalagajo jim nove davke, tako da da ta ekipa nekako se vidi, tudi njeni rezultati v javnomnenjskih raziskavah padajo. Zdaj po navadi v športnih ekipah nekako, pridejo sponzorji teh ekip, pa pa se odločijo, kako naprej. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da se sponzorji čim prej odločijo, nekako Slovenija potrebuje, potrebuje zagon, potrebuje rešitve. Od poplav je že 4 mesece. Če greste v Zgornjo Savinjsko dolino, razen enega primera, ko so ljudi preselili, pa ji zagotovili te kapacitete, drugo je samo obljubljeno nekako, da bo, kaj bo, če bo bomo pa videli. Jaz ne bom dela ministrov ocenjeval po njihovih preteklih dejanjih, lahko pa rečem kot Zgornje Savinjčan, da bom gospod Jože Novak, nad vami bdel in vam zastavljal razna poslanska vprašanja, če bom ugotovil, da je to potrebno. Želim pa obema še enkrat uspešno delo. Hvala lepa.

zelo izčrpna predstavitev, kar so se pravzaprav skorajda na odboru strinjali vsi prisotni poslanci, torej koalicije in opozicije. Tisto, kar je vsaj mene zelo pozitivno presenetilo, je predvsem pogled na organizacijo, organizacija na Ministrstvu za naravne vire, okolje in prostor in pa glede odločitev, se pravi, da se nekako ti postopki optimizirajo, naredijo bolj učinkoviti in tudi, da se nekako odločitve bolj učinkovito sprotno in dovolj hitro seveda tudi sprejemajo, kar bo seveda tudi zelo potrebno v tem času, ki nas čaka v prihodnosti. Se pravi z vso to obnovo popoplavno in pa obenem tudi, da lahko to obnovo speljemo tako, da tudi z upoštevanjem, bom rekel, nekih napak, ki so bile v preteklih desetletjih pravzaprav narejene na teh področjih in da tudi to obnovo vodotokov naredimo čim bolj razvojno, potem tudi kot zelo pozitivno gledanje na Naturo Naturo 2000, o tem smo že imeli tudi kar nekaj razprav v tem sklicu Državnega zbora. Kljub temu, da se celo pojavljajo včasih neke pobude za zmanjševanje teh območij, je vsekakor seveda prav, da imamo ta območja v velikem obsegu v Sloveniji, kajti to pomeni pač zaščito še nekako neokrnjene narave, obenem bo pa seveda treba tudi precej pozornosti pa posvetiti tudi tistim območjem iz vidika varstva narave, ki pa niso v Naturi 2000. Vemo da na tem področju tudi prihaja kmalu evropska uredba, ki bo nekako začrtala neke cilje iz vidika obnove narave, pa torej na tistih področjih, ki pa ne spadajo pod Naturo 2000, pa je tudi tam treba varovati naravo. Zelo pozitivno se mi je zdel tudi pogled na strategije sobivanja in upravljanja z velikimi zvermi, kjer vemo, da smo tudi v preteklosti kar precej mogoče nekih napak naredili in bo tudi na tem področju treba postati postati bolj učinkovit in bolj uspešen in nekako doseči en družbeni konsenz, kako lahko se te strategije sprejmejo v smislu res učinkovitega upravljanja s temi živalskimi vrstami in pa sobivanja tudi z ljudmi,

pozdrav vsem prisotnim! Predsednika Vlade žal ne morem pozdraviti, ker je v tistih petih minutah odšel in upam, da bo prišel ob zaključku, ki ima na voljo še 15 min časa. Zdaj tukaj imam ta časovni potek in vrstni red razpravljavcev današnje seje, pri tej točki dnevnega reda, Lista kandidatov za ministra, prijavljenih vseh sedem poslancev Socialnih demokratov, prijavljenih vseh pet poslancev Levice, prijavljeni številni poslanci Svobode, kot kaže ne bo razpravljal nihče iz Socialnih demokratov, nihče od Levice, številni poslanci Svobode tudi ne. Zdaj, kaj naj opozicija reče ob takem stanju in ob taki situaciji? Da imamo problem oziroma da ima predsednik Vlade in celotna koalicija in celotna država, predvsem pa ljudje te države en zelo velik problem. Problem, ki se mu reče nekompetentnost in neoperativnost delovanja te Vlade, kar se kaže že nekaj časa, praktično že dobro leto dni. Trenutno tri ministrstva vodijo ostali ministri, finančni iz Svobode javno upravo, minister in ministrica katerih stranki sta bili na zadnjih volitvah poraženi in izločeni iz parlamenta, govorim o Stranki Alenke Bratušek in o Listi Marjana Šarca,

Volivci so ji rekli, da je v politiki, vsaj v tem parlamentu, ne želijo več videti. In gospod Marjan Šarec, dvojni minister še vedno in bo tudi po današnjem dnevu še vedno dvojni minister, še nekaj časa. Spoštovani poslanec, se vi mogoče lahko osredotočite na nove kandidate za ministre, ne da naštevate ministre, ki so že tukaj. Saj to imate ob vsaki drugi debati priliko malo ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Torej, govorimo o točki dnevnega reda, ki sem jo prej prebral in jo bom še enkrat, lista kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije. In ko govorimo o ministrih, govorimo o vladi kot celoti. Vendar je to vsakemu jasno, Ni potrebno, da sedi

No, tudi ta ste res, da tudi ta dva ministra v kolikor bosta potrjena oz. kandidata za ministra bosta del te Vlade. In s tem, ko bosta del te Vlade bosta vplivala na odločitve celotne vlade.

da me več ne prekinjate in da ne posegate v besedo. V nasprotju s Poslovnikom ne kršim nikakršnega reda. Na tej seji, nimate nobene pravice, da mi posegate v besedo, zato vas prosim, da se umirite ali pa predate vodenje seje nekomu, ki bo sejo korektno vodil. Torej, ta zadnja, dvojna ministrica, Alenka Bratušek, bo po današnjem glasovanju, verjetno nihče ne dvomi, da boste kandidata potrdili. Jaz mislim, da tudi če bi dva bicikla dali tukaj na stole, bi bila potrjena danes za ministra, torej, da bo tudi po današnjem glasovanju malo razbremenjena gospa Alenka Bratušek. Moram pa reči, da glede na ta imena, ki jih imamo in smo jih imeli v preteklosti na ministrstvih, resorjih in nekatera so med temi celo dvojni ministri, se pravi, da obvladujejo celo štiri ministrstva, da je Svobodi pred slabima dvema letoma uspela velika prevara volivcev, njihovih volivcev. Kajti ljudje, ki so pred dvema letoma volili svobodo, večina njih je to volila z iskrenimi nameni, ker so verjeli, da prihaja nekaj novega, dobili pa so na oblast tiste, ki jim niso dali glasov na tak ali drugačen način. Zdaj, drugo vprašanje, ki se postavlja zakaj imamo danes razpravo samo o dveh kandidatih za ministra, zakaj ne o treh? Vsi trije manjkajoči ministri so odšli približno ob istem časovnem terminu, približno v istem časovnem obdobju pred dvema mesecema In danes smo pričakovali, da bo ta ekipa popolnjena. Od predsednika Vlade bi bilo korektno in pošteno, da pride ob zaključku te razprave, potem, ko bo gospod Sajovic povedal svoje v tem znanem pravljičarsko umetniškem stilu, da pride predsednik Vlade potem nazaj, izkoristi svojih 15 min, ki jih še ima na razpolago in pojasni, zakaj danes ni treh kandidatov, če jih je še 9. oktobra napovedal. Ne, da bodo decembra v tem Državnem zboru, ampak takrat je dejal, da bodo novi ministri imenovani zelo hitro. Zelo hitro, 9. oktobra, zelo hitro. Zdaj, očitno je ta zelo hitro termin iz zdravstvenih napotnic pri Gibanju Svoboda, oz. pri predsedniku Vlade, ker tam je zelo hitro, 60 dni ali več, žal. Potem še 29. novembra oz. še v jutranjih urah. 30. novembra smo bili prepričani, da pa končno bo enkrat ta napoved o tem, da bodo ministri predlagani niti ne imenovani do konca meseca novembra uresničena. Potem pride 30. november in dobimo predlog samo za dva kandidata ne pa za vse tri. Kaj je torej razlog, da danes ne govorimo tudi o kandidatu ali pa kandidatki za kmetijskega ministra, ki je resor, ki bi kompetentnega ministra

Prvi vzrok je prazen kadrovski bazen Gibanja Svoboda in drugi vzrok je sestava vladne ekipe. Verjetno si noben resen in kredibilen kandidat, ki malo razmišlja tudi o njegovi nadaljnji poklicni poti, ne želi mazati imena s sodelovanjem v sedanji ekipi predsednika Vlade gospoda Roberta Goloba. Če to, kar sem povedal, poenostavim, ljudje, ki so kredibilni, pokončni in profesionalni in imajo za sabo tudi neko kilometrino, verjetno ne želijo biti na eni strani čistilci političnih konkurentov, ki jih predsednik Vlade Robert Golob sicer označuje za sovražnike, in na drugi strani verjetno taki ljudje ne želijo biti igrače v rokah tistih, ki jih vržejo stran zaradi tega, ker se ne želijo igrati z medvedi ali pa nutrijami. Zdaj ta kandidata, o katerih govorimo danes, verjamem, da imata najboljše namene, o tem sploh ne sme biti dvoma, ker vsak, ki se poda na to pot in podpiše neko soglasje, se verjetno nekako v podzavesti tudi zaveda, čemu bo prisegel potem, ko bo imenovan. Da, če poenostavim, da bo služil narodu, bo služil ljudem, da bo delal v dobro in blaginjo za vse nas, ne samo za tiste, ki so ga imenovali in postavili, ampak za vse, za, za celotno Slovenijo, za vse ljudi, ki delajo in živijo v tej državi. Vendar tudi pri tem, če so ti nameni najboljši v taki ekipi, spoštovani, noben kandidat ne more biti dodana vrednost in ne moreta konkretna kandidata narediti nič dobrega, ničesar ne moreta izboljšati. Ničesar. Ker se Vlada že nekaj časa vrti v začaranem krogu. Ukvarja se z, ne samo Vlada, celotna koalicija, celotna javnost se ukvarja z izpadi predsednika Vlade, namesto da bi se ukvarjali z realnimi problemi. Vlada že nekaj časa ne sprejema nekih konsistentnih in dolgoročnih rešitev, priča smo neki zmedi v delovanju. Po tistem ko je bilo govora o tem, da je pa zdravstvo ne vem katerič že od nastopa te Vlade pa res prioriteta, pa res prioriteta, in ko je bila imenovana nova ministrica namesto, da bi dobili vsaj enega od zakonov, ki bi govoril o tem, da je pa to res prioriteta in da se bo končno začelo ljudem pomagati pri zmanjševanju čakanja na posamezne posege, po tistem, ko je bilo ugotovljeno, da od nastopa te Vlade so se čakalne vrste še podaljšale, namesto da bi se zmanjšale, ob tem da je bilo 150 milijonov evrov namenjenih za skrajševanje teh vrst, se pravi, da so šli v prazno, dobimo nek zakon po skrajšanem postopku glede omejevanja elektronskih cigaret, nakar koalicija sama ugotovi, da ga ne more sprejemati po skrajšanem postopku, ker rabi neko mnenje Evropske komisije in ga sama umakne iz procedure. In ta zakon, ki je bil prej predviden, da bo sprejet na hitro po nujnem postopku, je zdaj predviden, da bo sprejeman nekje spomladi prihodnje leto. Pa glejte, saj je pomemben, ampak ni pomemben v tem trenutku, ne. Verjetno v tem trenutku je tisoč drugih stvari na področju zdravstva, ki so bistveno bolj pomembne. In ena izmed tistih, ki je najbolj pomembna in ki ne terja dodatnih finančnih sredstev, je izboljšanje delovanja upravljanja tega sistema, izboljšanje logistike, če želite. In nič od tega ni na mizi, nič od tega. In tudi nič od tega se ne napoveduje, da naj bi se zgodilo. Podobno je na vseh ostalih področjih. Glejte, če pogledamo pristop pri obnovi oz. pri sanaciji po poplavah, podobne konfuzne odločitve smo tam sprejemali. Spomnite se, kolega Sajovic se bo spomnil, ker ko smo vložili tisti amandma pri interventnem zakonu, smo skupaj sedeli z vodjo naše poslanske skupine in njim in razlagali, da vendar ne gre dodatno obremenjevati ljudi s tem t. i. solidarnostnim davkom, dajmo to ven. Pripravili smo amandma, ki je govoril o tem, da damo to ven, pa če bo potrebno lahko TRAK (VI) 10.20** (nadaljevanje) obnovi na redno sejo državnega zbora prihodnji teden to umestimo v ta zakon. In ko je bilo rečeno, kaj od teh petih dopolnil, ki jih predlagamo, je za nas ključno, je bilo povedano, to je ključno, da se dodatno po nepotrebnem ljudi, če ni potrebno, ne obremenjuje, pa ni bilo posluha. Če bi bilo takrat to dopolnilo sprejeto, bi bil tisti zakon soglasno sprejet, kar bi bil tudi nek signal, zelo pomemben, po moje, v tistem trenutku. In kaj se je zgodilo slaba dva meseca po tistem? Vrgli ste sami ven iz tega zakona to določbo o prisilnem solidarnostnem davku.

se bosta zasedla ali pa ne, to bomo danes videli, verjetno ja, ministrski mesti za točno dva določena resorja. Tako da lepo prosim, držite se nekako te točke, no. In spet ste zašli do ne vem kod… …in tole pač ni seja, kjer boste vi na splošno debatiral, kot da smo v gostilni. Smo v parlamentu, imamo dnevni red in 76. člen Poslovnika določa, da sankcije za kršitev dnevnega reda. Tako da vas zadnjikrat

zlorabljali parlament kot vi, potem bi bile te seje lahko neskončne, maratonske, o vsem in o ničemer na koncu. Danes govorimo točno o določenih stvareh pri tej točki in prosim, da se jih nekako držite. Precej sem vam pustila svobode, ste zahajal

od teh dveh ministrstev se to ne dotika, o čemer vi zdaj govorite. **Nadaljevanje ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Najprej pričakujem, da boste v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, v okviru katere govorim, v okviru časa Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke govorim, vrnili dve minuti, ki ste jih porabili v okviru tega časa

V nadaljnjem delu proceduralnem predsedujoči lahko opomni opomnika oziroma govornika, mu seže besedo samo v primeru, ko ta krši red na seji, sicer te pravice, predsedujoča, nimate. Glede vsebine. Jaz ves čas govorim o vsebini in delovanje posameznega ministra je del delovanja celotne Vlade. In ko govorim o delovanju posameznega ministra, govorim o delovanju celotne Vlade in obratno.

v taki ekipi kot delovanje sprejemamo sedaj, če ponovim, ko je konfuzno zmedeno, sprejemajo se nekonsistentne odločitve, sprejemajo se odločitve, ki gredo v škodo ljudi, tudi kandidata, ki imata, kot sem prej povedal, verjetno najboljše namene za delovanje na nujnih področjih. S tem delovanjem ne morete, ne moreta prispevati k nobeni dodani vrednosti, ker postajata del ekipe, ki pač ne deluje tako, kot bi morala delovati Vlada Republike Slovenije. To je nekaj podobnega, kot če bi v neko kalno vodo dolil še nekaj studenčnice. Nič bistveno manj kalna voda ne bo. Tako pač to je. Razumem, predsedujoča, da vas to boli in da tega ne morete poslušati, ker resnica boli, ampak taka so dejstva, glejte. Torej, problem ni dopolnitev te vladne ekipe z dvema ministroma o katerih govorimo danes. Problem niso bili posamezni ministri, tudi ne posamezni ministri, ki so bili odstopljeni ali pa odstavljeni,

Torej, glede na to, da je v okviru prijavljenega časa Slovenske demokratske stranke ostalo še kar nekaj časa in glede na to, da ima za menoj besedo samo še gospod Sajovic predvidevam, da predsednika Vlade nazaj ne bo in ne bo izkoristil svojih 15 minut, da bi pojasnil, zakaj danes nimamo celotne manjkajoče ekipe, se pravi vseh treh ministrov, kar je napovedal še nedolgo tega nazaj, predvsem pa je napovedal 9. oktobra, da bo ta ekipa popolnjena zelo hitro. Predvidevam, da bo ostalo še kar nekaj časa. Vztrajam tudi na tem, da vrnete tisti dve minuti 30 v simbolnem pomenu, kljub temu, da je časa še vedno dovolj za razpravo in verjamem, da bomo to delitev časa izkoristili, da bomo povedali še kaj dodatnega, tako glede ministrov, ki sta predlagana, kot glede celotne ekipe. Bi pa ob zaključku nekaj besed povedal še o politični kulturi. Ne o vaši, predsedujoča, o vaši ni kaj dosti govoriti. Vaša dejanja govorijo in povedo vse, ampak o politični kulturi kandidatov, kandidatk za ministre. Ko smo nedolgo tega nazaj razpravljali o kandidatki za zdravstveno ministrico, je ta razpravo in odločanje spremljala izven te dvorane pa je bila ravno tako takrat državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje kot danes eden od kandidatov, ki je državni sekretar na ministrstvu, katerega kandidat je. je. Takrat je državna sekretarka spremljala razpravo in odločanje iz prostora, ki je kandidatom za to namenjen. Danes je drugače. Tako da tudi to dejstvo govori o eroziji politične higiene Golobove vlade, ki je vsak dan na nižjem nivoju, kakor tudi o eroziji delovanja tega parlamenta, ki je, zaradi predsedujočih gospe Klakočar Zupančič, pa že želite tudi vas in še nekoga tudi na vedno nižjem nivoju.

za ljudmi, ki dajo neke iztočnice, neka sporočila, ker smo tu v tej dvorani, za to, da ljudje vidijo razliko med tistimi, ki so v opoziciji in tistimi, ki smo prevzeli in dobili odgovornost za vodenje te vlade in tudi za imenovanje ministrske ekipe. Predhodnik me je omenil kot pravljičarja, se mu zahvaljujem za kompliment. Zagotovo je v življenju bolje biti optimist in pravljičar kot pa stalni zagrenjenec in pa kritizer. Gremo k ministrom. Ministrsko ekipo bosta danes ob moji podpori in enotni podpori največje poslanske skupine v zgodovini te države prejela dva izkušena človeka, moža strokovnjaka, ki sta v trenutku, ko je izzivov, nalog in obveznosti veliko, pripravljena prispevati svoje zrno v pogačo ali pa svoj kamenček, kamen na področju, ki je ta trenutek v državi najpomembnejše, to je poplavna obnova. Pri zgodbi poplavne obnove bomo potrebovali prav takšna dva človeka, kot sta kandidata, zato ker v tej zgodbi že do sedaj, od 5. avgusta in tudi naprej štejejo in bodo štela zgolj samo dejanja. V prvi fazi interventnih ukrepov so bile izplačane škode in odškodnine vsem. Znesek izplačil že krepko presega pol milijarde evrov v teh dneh včeraj so se začela prvič v zgodovini te države in prvič, ko se srečujemo z ujmami tudi že predplačila

da bo pa obnova hitra in učinkovita, pa bomo seveda potrebovali tisto, kar na terenu že imamo, tehnične pisarne. Poleg tega pa tudi usklajeno delovanje aparata, administrativnega, na področju vseh upravnih enot na področju vse države in pa seveda ključna zgodba bo tudi, da resnično ponotranjimo, poenotimo kaj in kje se nam je v primeru poplav, plazov in naravnih nesreč zgodilo, zato, da bomo obnove lahko naredili optimalne, kvalitetne predvsem pa na pravih lokacijah in tu bosta oba kandidata nepogrešljiva, dragocena vsak na svojem področju. Na področju javne uprave nas čakajo številni izzivi. Kolega Franca poznam v dobrem. V letu in pol delovanja poslanske skupine človek ne govori veliko, kadar se pa oglasi, pa imajo njegove besede težo, smisel in nek cilj nekaj izboljšati, nadgraditi in pa popraviti. / oglašanje iz dvorane/ Hvala lepa. Vam bomo dali v razdelitvi. Področje, ki je bilo omenjeno, da se pričakuje uskladitev plač v javnem sektorju. Dajmo biti iskreni in reči bobu bob. Če bi bila uskladitev plač v javnem sektorju v sistemu, ki smo ga kvarili kakšnih 20 let, enostavna in rešljiva s čarobno paličico ali odprtjem kuverte ali srečke, bi bilo to že narejeno, ampak za uskladitev plač v javnem sektorju je potreben dogovor. Dogovor med vsemi, ki so v to zgodbo vključeni. Poglejmo, kako zgodbe potekajo. Vse skupine, vse skupine samo zahtevajo. Zahtevajo, zahtevajo, zahtevajo več. Skrbno sem se trudil s prebiranjem člankov. V tej državi ni bilo še nikogar, ki bi rekel: zahtevamo 10, 15 odstotno uskladitev plače, za to bomo pa pripravljeni storiti to pa to več, Naše delo bo boljše in učinkovitejše. V tej državi že leta in leta, recimo konkretno letos bomo potrošili v letu 2024 16,2 milijardi, ustvarimo jih 14 in mi se na številnih področjih obnašamo, kot da je naša finančna vreča nekajkrat večja in bogatejša od švicarske. Vsi bi samo delili, noben se ne bi trudil, noben ne bi več ustvarjal in jaz sem prepričan, da bo do uskladitve prišlo. Vesel sem, da tako kot je bilo prejšnji teden, da smo lahko podprli amandma k uskladitvi socialnih transferjev v popolnosti in dobro je za državo, kjer desnica podpira rast in pa dvig socialnih transferjev. To je dragoceno politično sporočilo, ki se ne ponovi prav velikokrat, kajti to je eno od bistev našega vladanja in pa smisla te države, najprej poskrbeti za tiste, ki so najbolj ranljivi in zato smo kot ministrska ekipa s sprejemom zakona poskrbeli na področju minimalne plače, na področju pokojnin, na področju vdovske pokojnine in seveda tudi mi s temi uskladitvami. Naslednja zgodba je seveda delo in pa izzivi, ki nas čakajo v javni upravi. Danes je bila na jutranjih poročilih ena od prvih novic, da smo napram evropskim državam

naredimo 18 % manj kot povprečen državljan v Evropski uniji. Treba se bo vprašati zakaj. Zagotovo so izzivi na področju administracije, na področju javnega sektorja, ključen izziv mora biti pa tudi v nas, vsakemu od nas državljank in državljanov Republike Slovenije. Poglejte, administrativni del, predpisali smo roke, v katerih je treba izdati dovoljenja, izdati soglasja, mnenja. Teh rokov se redko administracija drži, ampak zato se nobeden ne razburja, sekira in težko ne živi. 16 let sem bil župan v občini, kjer smo se veliko ukvarjali s službami za varstvo kulturne dediščine, da si tam dobil mnenja, soglasja je kar trajalo. Ko smo župani sedeli na sestankih, so bile ugotovitve jasne. Zaposleni so izkoristili zagotovo vse pravice, pozabljali so pa na dolžnosti. Vedno so bili v celoti izkoriščeni vsi dopusti, vsa izobraževanja, bolniške so bile naprej napovedane, načrtovane, vmes pa, če je kaj časa ostalo, smo pa tudi delali in napisali kakšno mnenje. Nedopustno in nesprejemljivo. Kot župan sem se žigosal vseh 16 let mojega službovanja na občini tako kot moji sodelavci za vsako minuto, za vsako uro in čas je, da se vprašamo, kaj v tem času naredimo, ali naredimo dovolj. v delovniku nisem postoril dovolj, mi je bilo kristalno jasno, da moram popoldan ostati v službi do večera ali pa naslednji dan priti v službo ob 6-ih, pred 7. kaj postoriti, če pa to ni šlo pa tudi seveda v petkih petkih popoldan, sobotah in pa nedeljah. In to odgovornost pričakujem tudi od vseh v javni upravi in da jo kandidat za ministra, gospod Franc Props poskuša v času, ki ga ima, prenesti v ta sistem, da je zavedanje, da so ljudje tam v službah zato, da prinesejo konkretne administrativne rešitve ljudem. Pri obnovi bo eden poleg lokacij eden največjih problemov izdaja gradbenih dovoljenj. Če pregledamo upravne enote v tej državi bomo videli, da nekje dobiš gradbeno dovoljenje v dveh, treh mesecih, da pa je nekje to znanstvena fantastika, za katero je potrebno leto pa pol do dve in to ravno zaradi specifičnega dela uradništva. Srečal sem se v življenju s primeri, ko smo v Državnem zboru sprejeli zakon, ko smo sprejeli občinski odlok, ko smo sprejeli OPN ali OPPN in uradnik prostodušno izjavi, da v njihovi občini pa tistega člena ali dveh iz OPN ne upoštevajo ali pa da neko neko vsebino nekega člena, ki smo jo sprejeli mi v Državnem zboru ali pa občinski svet na občini, da je on razume in pa bere po svoje, v skladu s svojim osebnim prepričanjem. Nedopustno, nesprejemljivo in jaz te prosim in pričakujem od tebe, kandidat za ministra, da seveda te neumnosti in pa nesmisle ustavimo.

Kje smo se zgodovinsko ljudje najprej naselili. Naselili smo se ob vodah, na eni strani zaradi vode, na drugi strani v delčku tudi zaradi varnosti, pa še česa. Ampak v tej državi, recimo, na Gorenjskem so vsa stara mesta tik ob vodah. In zdaj naivneži pričakujemo, pričakujejo, da bomo seveda vse te lokacije kar opustili. V tujini, predvsem bi rekel Avstrijci, Švicarji, Tirolci, Nemci načrtujejo preudarno in seveda povečujejo varnost tam, kjer se jo povečati da, tudi pri ukrepih in tolmačenjih, ki bodo sledili. Vodovarstveni pas tukaj ob obzidani Ljubljanici je drugačen kot vodovarstveni pas, recimo, v zgornjem toku hudourniške Savinje, Tržiške Bistrice in pa Sore. In vse te zgodbe bomo morali vključiti v sistem, ki mora delovati v skladu z naravo in pa v skladu z zakonom zdrave pameti. Tako da oba spoštovana kandidata, čaka vaju veliko izzivov, ki se jih je pa treba lotiti predvsem s prepričanjem, da je nekaj postoriti potrebno in prav in pa v skladu z, bi rekel, zakonodajo, pravno državo. V zakonodajo pa vnašati tudi veliko zdravega, zdravega, bi rekel, premisleka, razuma in pa odločitev. Na ministrstvu, ki ga bo spoštovani kandidat zasedel na področju prostora bo eno od pomembnih področij tudi upravljanje z zvermi. Pri zgodbi medvedov smo na dobri poti ugotovili, pa ponovno se ugotavlja in potrjuje stalež in jasno je, da naše okolje lahko prenese toliko živali kot jih prenese, če ne nastopajo in nastajajo konflikti. In v teh konfliktih med človekom, med prometom in živaljo je tisti, ki najbolj trpi vedno in tisti, ki absolutno zagovarjajo neomejeno ali pa preveliko številčnost, na nek način nezavedno delajo škodo prav živalim. Še posebej zanimiva in pa specifična pa je problematika s tega področja na področju upravljanja s populacijo volkov. Tisti, ki zagovarjajo, da je zgodba prepuščena sama sebi in stihiji, preprosto nimajo prav. Navajajo evropske predpise, direktive in uredbe, nas zavajajo v javnosti s statistiko, da smo seveda, da da mi o teh zgodbah ne odločamo, pa ne moremo odločati samostojno, ker smo na eni strani del alpskega, na drugi strani dinarskega sveta in da je pomembno povprečje in pa statistika daleč od tega. ne smemo prepustiti, da se razvija sam sebi, ampak je zadeve potrebno ustrezno številčno omejiti. V nasprotnem primeru bomo imeli škod, primerov slabe volje, zaraščanja in tragedij preveč. In del tega zdravorazumskega duha, ki sta si ga ustvarila v nekaj desetletjih življenja in imata iz tega bogate izkušnje želim, da preneseta tudi na sodelavke, sodelavce in pa v skupne zakonodajne rešitve, ki jih bomo iskali.

v tem Državnem zboru delujemo na podlagi tega akta, Poslovnik Državnega zbora. Nimamo enega Poslovnika za opozicijo pa enega za koalicijo. Gospod Sajovic je govoril za mano, približno polovico časa je govoril o stvareh, ki nimajo nobene zveze s kandidatom. O tem, kako je županoval v občini Tržič v časih, kako se je med tem županovanjem štempljal. To je 2. točka dnevnega reda, naslednja itn. Ni bil niti enkrat prekinjen, niti enkrat mu ni bilo s strani predsedujoče seženo v besedo, tako kot nedolgo tega nazaj, nekaj minut nazaj meni s strani prejšnje predsedujoče Nataše Sukič, ki mi je neštetokrat segla v besedo in me prekinjala, mislim, da štirikrat ali petkrat kljub temu, da jaz nisem govoril o vsem tem, ampak sem govoril o Vladi in o delovanju Vlade kot celote, katere sestavni del bosta tudi kandidata za ministra, ko bosta danes potrjena. Pa sem bil prekinjen, moten v razpravi in izrečen mi je bil opomin. Tako, da predlagam, da v bodoče imamo oz. imate predsedujoči enake vatle za vse, da ne glede na to, iz katerega dela te dvorane kdo razpravlja, spoštujete ta Poslovnik Državnega zbora, da v bodoče poslancem Slovenske demokratske stranke v nasprotju z določbami tega poslovnika več ne segate v besedo in jih ne motite v razpravah v okviru časa, ki ga imamo kot Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke na voljo, in da kolegu Sajovicu izrečete opomin. Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. Seveda nisem želela posegati vanj in sem ga poslušala v celoti. Lahko se strinjam, da v Poslovniku zelo jasno piše, da ko je v teku razprava, se lahko pač pogovarjamo zgolj o dnevnem redu. Jaz sem sicer razpravo gospoda Sajovica tudi tako razumela, se pa vsekakor strinjam, da morajo veljati absolutno isti vatli za vse. Sama osebno tudi tako nekako ravnam ob predsedovanju. Je pa seveda predsedujoči tisti, ki tolmači poslovnik v tistem trenutku in jaz se ne želim spuščati v delo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 zbora še kdo razpravljati. In ste že prej napovedali, da imate željo, tako da bom odprla prijave. Najprej ima besedo kolegica Andreja Živic. hvala lepa za besedo. Jaz bom kandidata oz. začela bom s poslanskim kandidatom kolegom Propsom, kjer sva skupaj sodelovala na Odboru za finance. Ob tej priliki bi se mu tudi zaželela, zahvalila in zaželela uspeha. Spoštovani Franc, ker vem, da je pred nami vsemi še veliko izzivov, si želim, da bodo ljudje in tvoja ekipa prepoznali tvojo osebnost kot smo jo prepoznali tudi vsi poslanski kolegi, ki smo delali skupaj. Vemo, da je tudi tvoja močna lastnost preudarnost, premišljenost, poslušnost, poslušati druge in sprejemati in šele nato se odločati in povedati. V tvoje vodstvene sposobnosti ne dvomim, saj imaš izkušnje v javnem sektorju in tako zasebnem. Drugega kandidata pa sem imela priliko spoznati le na nekaj odborih. Priznam, je prijeten človek, nisem pa človek, ki bi si šla najprej nekaj prebrati in potem soditi, ker vem, da je pred vami veliko izzivov in da bodo šteli in štejejo rezultati kot že do sedaj.

Danes tudi mediji žal velikokrat tudi v tem parlamentu poročajo drugače, kot je dejansko stanje. Včasih se tudi meni osebno zdi, da smo nekje na dveh planetih, ko mogoče tudi o delu te Vlade in vse skupaj, naj bodo ustvarjena mnenja,

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi, posebno oba kandidata! Jaz bom najprej se obregnila ob listo kandidatov. Nekako smo pričakovali tri kandidate kandidate na tej listi. Moram spomniti predsednika Vlade, čeprav ga ni tukaj, da kmalu pričakujemo tudi kandidata ali kandidatko za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kar se tiče ministra, bodočega ministra za javno upravo, bi ga rada prosila, da poskuša narediti vse, da se javna uprava depolitizira. Naj bodo na vodstvenih mestih dejansko ljudje, ki imajo te kompetence. Kandidat verjetno še ne pozna dobro uradniškega sveta, ve pa, da obstaja in tam lahko rečem iz lastnih izkušenj, da so in strokovnjaki in dobri uradniki in znajo oceniti kdo od kandidatov za vodstveni kader je tisti, ki bo dejansko znal potegniti svojo organizacijo naprej. Namreč, državna uprava je res včasih utrujena in menjavanje ministrov, pogosto menjavanje ministrov ima na javno upravo res slab, slab vtis. Daje jim občutek, da niso pomembni, pa so pomembni. Jaz sem prepričana, da bo to kandidat zmogel. Pogovarjajte se torej z vodji. In zdaj še dragi kolega Franc, bil si član Odbora za kmetijstvo, zato bi ti se rada zahvalila za tvoje korektno sodelovanje. Upam, da bo tisti ali tista, ki te bodo nadomestili, lepo nadaljevali tvoje delo v Odboru za kmetijstvo. Spoštovani Jože Novak, tako dolgo te poznam, da ti bom rekla, dragi Jože, znanja, kompetenc, vsega, kar rabi dober minister, ti ne manjka, želim pa ti dobrih živcev v borbi in z uradniki in z administracijo, s predpisi dobrega zdravja in predvsem podpore predsednika Vlade takrat, ko bo treba poseči po najtežjih vprašanjih. Zame so to vprašanja s področja kmetijstva, to se pravi Natura 2000 in omejevanje kmetovanja slovenskih kmetov in regulacija populacije velikih zveri, medvedov in volkov. Pričakujem, da bo takrat, tako kot je bilo danes že povedano s strani kolega poslanca, vodje poslanske skupine, da je treba ravno pri zvereh biti občutljiv in vedeti čemu sledimo. Sledimo zaščiti iz moje strani slovenskega kmeta in slovenske hrane. Zato si srčno želim, da ko bodo

Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Cenjene kolegice, cenjeni kolegi, spoštovani minister, državni sekretarji, lep dober dan!

poslanski sodelavec kolegu Francu Propsu. Mislim, da smo mladi poslanci v tej sestavi Državnega zbora se lahko od marsikoga marsikaj naučimo govorim o celotnem zboru - in absolutno je Franc Props eden tistih, ki je tudi zame pokazal marsikatero pot. Cenjeni Franc, dovolil si bom te tikati v tem trenutku, jaz ti res želim veliko strpnosti, preudarnosti, ki te prav gotovo krasi. Želim ti veliko prave energije na tvoji poti, prepričan sem pa tudi, da v koalicijskih klopeh boš za svoje odločitve in tudi pri Vladi imel. Zdaj, s spoštovanim gospodom Jožetom Novakom sem imel malce manj opravka, vendar lahko rečem, da se, mislim, da se zavedam, vsaj deloma, v kako kislo jabolko je zagrizel. Na nek način mu za to priznavam veliko poguma, mu želim veliko sreče, predvsem pa, da bo vendarle znal odlično speljati tako, kot ste si zastavili, torej v teh nekaj preteklih mesecih vse tisto, kar slovenska slovenska javnost od nas pričakuje. Torej, vendarle so poplave pokazale neko novo realnost in prepričan sem, da sta oba, tako gospod kot kolega Props, pravi odgovor na izzive današnjega V svoji razpravi bi se mogoče odzval še na nekatere trditve kolegov. Torej spoštovani, kolega Kosi, je govoril o OPN, da jih je treba pohitriti, prav tako o gradbenih dovoljenjih. Zdaj spoštovani kolega, jaz bi vas spomnil, da mislim, da gradbena dovoljenja nikoli v preteklosti se niso s tako ihto, s tako vnemo štancala na teh območjih, ki so bila poplavljena, kot ravno v obdobju vaše vlade. Tako da sam bi spoštovanemu, trenutno državnemu sekretarju, verjetno bodočemu ministru vsekakor svetoval pri tej tematiki veliko preudarnosti, spoštovanja zakonitosti, saj prepričan sem, da vsi tisti, ki tukaj živimo si ne želimo, da bi se stvari, da bi se prizori iz avgusta tega leta leta ponovili. Kar se tiče OPN. Tudi tukaj mislim, da kakršenkoli pritisk na uradnike, na ministrstva ni na mestu torej vsi tisti, ki so na ministrstvih, uradniki, morajo slediti zakonodaji, ne pa nekim političnim željam. Tudi sam sem priča in poznam primere, ko se določeni OPN vlečejo leta, ampak za to v veliki meri pogosto niso krivi uradniki na ministrstvih, ampak verjetno tudi vsaj do določene mere nepoznavanje predpisov in nesposobnost predlagateljev. To je moje seveda osebno politično mnenje. Odzval bi se v svoji razpravi še na kolega Černača. Veliko je bilo govora o eroziji demokracije v Državnem zboru, v Vladi. Zdaj, kolega Černač, jaz upam, da poslušate to. Veste, kultura dialoga, politična kultura je dvosmerna cesta in po navadi dobiš to, kar sam žanješ, govoriti o kandidatih, da so nesposobni, da vstopajo v Golobovo vlado, zaradi tega, ker nihče drugi več ne želi. Jaz mislim, da gledate na to stvar s popolnoma napačnega zornega kota. Jaz verjamem, da marsikdo ne želi več državno politiko, zaradi tega, ker bo izpostavljen lažem, diskreditacijam, zlonamernim nekim ovadbam, čemurkoli in mislim, da ste v veliki meri za takšno stanje tudi vi sami krivi. Mislim, da bi si vsi tukaj morali prizadevati za to, da vsi tisti kandidati, ki so pred nami, ki nastopajo na tako pomembne funkcije, da čutijo, da imajo našo podporo in verjamem, da tukaj ni delitev na opozicijo in koalicijo. In da zaključim s tem. Vendarle Vendarle smo v prazničnem decembru, na koncu dneva, kljub temu, da smo funkcionarji, smo tudi ljudje in mogoče je prav kdaj pa kdaj pomisliti tudi na to, da potem, ko opravimo svoje dolžnosti v tem Državnem zboru se vračamo domov k svojim prijateljem, družinam in mislim, da si nihče ne želi, da je obkladan s kakršnimi koli zmerljivkami ali slabimi besedami, sam sem tega v času svojega delovanja tukaj držal in absolutno podpiram tako kolega Propsa kot seveda tudi gospoda Novaka. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa. S tem zaključujem razpravo. Državni zbor bo glasovanje o listi kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije opravil danes 15 min po prekinjeni 1. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, kolegu Radu Gladku. Izvolite. Spoštovana predsednica, predstavnica Vlade, kolegice in kolegi! Vlada dr. Roberta Goloba je spomladi letos sprejela Predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga je nato sprejel Državni zbor. Delodajalske organizacije so tekom usklajevanja v okviru Ekonomsko-socialnega sveta opozarjale na posebnosti posameznih poklicev oziroma načinov dela in pričakovale, da te posebnosti uredijo s podzakonskimi akti. Tekom obravnave zakona v Državnem zboru smo vsi poslanci izkazali strinjanje s potrebo, da se z ustreznim zakonom uredi to področje in onemogoči zlorabe. Poslanci opozicije pa smo opozarjali na določene neživljenjske obveznosti, ki jih zakon določa in so se v praksi izkazale za upravičene. Zakon je stopil v veljavo 20. novembra in vzbudil veliko zanimanje medijev ter povzročil negativne odzive zaposlenih in delodajalcev. Pogovori o tako imenovanem štempljanju pa niso potihnili vse do danes. Zakon spreminja opredelitev delovnega razmerja, za katero je potrebno voditi evidenco o izrabi delovnega časa oziroma kdo velja za delavce pri delodajalcu in za katere delavce se šteje delojemalec za delodajalca. Zakon tudi dopolnjuje zahteven obseg podatkov, ki jih je potrebno vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa. V evidenco o izrabi delovnega časa je po novem potrebno vpisovati čas prihoda in odhoda z dela do minute natančno, izrabi in obsegu odmora med delovnim časom o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa o opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje. Oblike dela se spreminjajo, vse več je dela na daljavo in različnih oblik dela ter pogodbenih razmerij med delodajalcem in delojemalcem, ki zasledujejo predvsem rezultat in omogočajo prilagodljivost izvedbe dela. Čas dela od 6. do 2. ali če želite od 8. do 4. je minil. Bolj se je približeval izvedbeni datum, več se je v javnosti pojavljalo vprašanje o njegovi življenjskosti. Pomisleke so izražale delodajalske organizacije in zaposleni. Predstavniki različnih podjetij so opozarjali na neizvedljivost predlaganega načina evidentiranja. Ponudniki programskih rešitev za evidentiranje delovnega časa pa so zaznavali enormno povečanje povpraševanja. 25 podjetij pa je že moralo na podlagi predhodnih inšpekcijskih nadzorov in trenutno veljavnega zakona plačati globo in naslednji dve leti delovni čas beležiti elektronsko. Nestrinjanje z veljavnim zakonom so izrazili tudi predstavniki Vlade. Minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Han je izjavil, citiram: "Možnost nekega gentlemanskega dogovora najbrž ostaja, zakon je žal napisan tako, da ni izvedljiv. Tudi to, da smo naredili napako bomo morali priznati." Tudi minister za finance gospod Boštjančič je izrazil določene pomisleke glede zakona, citiram: "Ko je ministrstvo za delo začelo delati na tem zakonu, sem jaz imel zelo veliko pripomb, ravno na to, ker osebno izhajam iz drugih okolij, pa nisem generalno naklonjen tako imenovanem štempljanju, absolutno kot oseba ne verjamem v to, zaradi tega, ker verjamem, da morajo biti predstojniki tisti, ki morajo vršiti ustrezno kontrolo in ljudem dovoliti delati, da v delovnih urah naredijo kar je potrebno." Konec citata. Prejšnji teden pa je bil na vrhu gospodarstva do zakona kritičen tudi sam predsednik Vlade. Gospodarstvenikom je obljubil zmanjšanje birokratskih ovir in kot enega izmed prvih ukrepov prevetritev Zakona o evidentiranju. V Slovenski demokratski stranki smo upali, da bo sedanja Vlada sama ustavila izvajanje tega zakona in ker se to ni zgodilo, smo vložili Predlog spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Bistvo zakona, ki je pred vami, pa je črtanje členov, ki določene, kot sem prej rekel, neživljenjskosti uvajajo v prakso. Na ta način želimo obveznosti delodajalcev in delojemalcev postaviti v čas pred sprejemom zadnje novele zakona. V predlogu zakona smo spremenili tudi člen, ki določa višino kazni v primeru nespoštovanja zakona. Kot izhodišče smo vzeli osnovni zakon, ki je kazni določal še v slovenskih tolarjih, in jih preračunali v evre. S črtanjem omenjenega zakona se bo slovenskemu gospodarstvu omogočilo da se namesto za nepotrebno birokracijo ukvarja z rešitvami za ustvarjanje večje dodane vrednosti **32. TRAK (VI) 11.05** (nadaljevanje) na to, da so vse reprezentativne delodajalske organizacije v skupni izjavi izrazile podporo našemu predlogu predlagamo novelo zakona, predlagano novelo zakona pa sta podprli tudi komisiji Državnega sveta, vas na tem mestu še enkrat naprošam, da temeljito razmislite o našem predlogu in daste čas tako delodajalski strani kot delojemalski, da ponovno razmisli in najde skupne rešitve, ki bodo primerne za vse. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospodu Danu Juvanu. Izvolite. Spoštovani! Hvala za besedo. Uvodoma naj poudarim, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki se je začel uporabljati 20. 11. 2023 prinesel nekaj utemeljeno potrebnih sprememb in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti iz leta 2006. Zakon je bil sprejet s soglasjem delodajalcev, danes sporne zadeve, kot je recimo pisanje časa v evidenco in določene malice, pa so bile z delodajalci in sindikati usklajene že za časa Vlade, ki jo je vodil Janez Janša in stranka SDS. Pri izvajanju tega zakona so bile zaznane določene težave v praksi, na katere že dolga leta opozarja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Spremembe so bile potrebne zaradi izvajanja učinkovitega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke. Evidenca o izrabi delovnega časa je namreč ena izmed evidenc na področju dela in socialne varnosti in iz vidika izvajanja inšpekcijskega nadzora pomeni osnovo za zagotavljanje izvajanja določb o delovnem času, odmorih in počitkih. Zaradi neustreznega vodenja evidenc in pomanjkljive normativne ureditve pa je bilo oteženo ugotavljanje nepravilnosti v zvezi z delovnim časom in zagotavljanje počitkov delavcev. V zvezi s tem je treba izpostaviti cilje, ki so narekovali pripravo novele tega zakona. Ena je jasnejša določitev razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa, in sicer določitev, da jo je treba voditi za osebe, kjer so prisotni elementi delovnega razmerja. Zagotovitev možnosti delavca, da se seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa in zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb o delovnem času, o odmorih in počitkih delavca ter s tem zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času in za zagotavljanju zagotavljanju počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti B, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec, predvideva črtanje členov, ki jih je uvedla predhodna novela. Predlagatelji ob tem predlogu navajajo, da se z osnovnim namenom zakona sicer strinjajo, črtanje členov iz predhodne novele pa predlagajo, ker naj bi s tem gospodarstvu omogočili, da delo opravlja brez birokratskih ovir. Glede na prejeti predlog novele ocenjujemo, da v tem trenutku ni potrebe po spremembi Zakona o evidencah in predlagane novele ne podpiramo. Ob tem naj poudarim, da bo ministrstvo tri mesece aktivno spremljalo izvajanje prenovljenega zakona. Kot je bilo že sporočeno v odzivih splošni javnosti bo sprejemalo pripombe glede težav oziroma nezmožnosti v zvezi z izvajanjem. Ministrstvo je že pripravilo priporočila, odgovore na pogosta vprašanja, ki so bila objavljena na spletu in organiziralo več strokovnih svetovanj glede novele zakona v praksi. Ker se je v javnosti pojavilo precej netočnosti glede izvajanja novele je ministrstvo tudi pojasnilo zaznane nepravilnosti in neresnice iz prakse objavilo na spletu. Vzpostavilo je tudi poseben elektronski predal, evidence.mddsz@gov.si, kjer zbiramo ponudbe in predloge glede na zaznane težave v praksi. Prejete pobude in zaznane težave bo preučilo in glede na utemeljenost ocenilo potrebnost priprave sprememb. Kot že rečeno, ministrstvo bo tri mesece aktivno spremljalo izvajanje novele, sprejemalo pripombe in težave. Inšpektorat pa bo kot nadzorni organ v začetni fazi uporabe predvsem imel svetovalno vlogo glede na to ocenjujemo, da v tem trenutku ni potrebe po spremembi zakona

Vsakič, ko v teh prostorih govorimo o ranljivih skupinah, pa naj bodo to socialno izključeni ali kot danes zaposleni delavci in delavke, ki so v odnosu do delodajalca premnogokrat in večinoma v podrejenem položaju naletimo na grobko nasprotovanje in po navadi so najglasnejši tisti, ki so v najbolj privilegiranem položaju v državi. Evidentiranje, tudi s temi dodatnimi ukrepi, so eden od inštrumentov, ki tudi preko bolj verodostojnih listin onemogočajo kršitve delavskih pravic. Zanimivo je, da je evidentiranje tako imenovano "štempljanje", ki danes moti opozicijo, sprejela in uveljavila ravno prva Janševa koalicija, in to pred 17 leti. Presenetljivo na tej točki je dejstvo, da veliko sedanjih nasprotnikov evidentiranja priznava, da se v praksi ne spoštujejo temeljne delavske pravice glede delovnega časa, kot so pravica do osemurnega delavnika, odmora in počitka, plačanih nadur in tako dalje. Paradoksalno, bi lahko rekli. Saj je Zakon o evidencah pravzaprav tehnični zakon, s katerim se zgolj izvedbeno omogoča uresničevanje teh pravic. Zakaj je marca letos sprejeti zakon pomemben in kaj dejansko prinaša? Zakon bolj jasno določa, kaj je potrebno beležiti, da bodo evidence delovnega časa take verodostojne listine, na osnovi katerih lahko delovni inšpektor ugotovi, ali je prišlo do kršitev pravic iz naslova delovnega razmerja. Pred tem pa do teh ugotovitev sploh ni mogel priti, saj so evidence temeljile na posplošenih podatkih. Zakon, ki ga je sprejela ta koalicija lahko po 17 letih kršenja temeljnih delovnih pravic zaradi nezadostnih evidenc prekine s to prakso. zakonom se vzpostavlja red in omogoča dejansko uveljavitev pravic delavk in delavcev v gradbeništvu, gostinstvu, trgovini in drugih panogah, kjer je bilo do zdaj ugotovljenih največ kršitev. Pa še to je pomembno poudariti. Novela zakona, ki je bila sprejeta marca letos ni pogruntavščina Levice. Pripravljale so jo tri Vlade, tudi prejšnja Janševa vlada. Sprejeto besedilo pa je kompromis, ki je bil potreben, da je zakon dobil soglasje socialnih partnerjev. Da, soglasje delodajalskih organizacij in sindikatov. Danes pa so najbolj glasni ti isti predstavniki delodajalskih organizacij in vodilni predstavniki gospodarstva, ki se javno čudijo, kako lahko nekdo v 21. stoletju sprejme obveznost, da se beleži delovni čas. V Levici se sprašujemo, kako so si do sedaj izplačevali dnevnice in potne stroške, če niso beležili delovnega časa. Kako so ugotavljali uresničevanje osemurnega delavnika, ki pomeni polni delovni čas, kako so obračunavali nadure, kako so zagotavljali obvezni počitek. Vse to so pravice iz Zakona o delovnih razmerjih in morajo biti zagotovljene. Jasno je, da je gospodarstvo tisto, ki najbolj nasprotuje rešitvam, ki omogočajo evidentiranje in izplačevanje nadur, spoštovanje pravice do 12-urnega počitka in podobno. Temu nasprotuje SDS, ki ji očitno ni mar za pravice delavk in delavcev. Nenazadnje, radi se zgledujemo po Nemčiji, tam so delodajalci zavezani evidentirati delovni čas zaposlenih, na Nizozemskem pa morajo vsi delodajalci voditi evidenco o času in prisotnosti zaposlenih. Žalostno je poslušati zelo pavšalne ocene o novostih iz zakona, absolutno nesprejemljivo pa je strašenje s popolnoma neresničnimi navedbami. Ne drži, da morajo delovni čas evidentirati tudi samozaposleni. Ne drži, da zakon uvaja izjeme. ZDR je tisti, ki določa, v katerih primerih evidentiranje delovnega časa ni potrebno. In ne drži, da Ministrstvo za delo na novo uvaja štempljanje. Zelo zaskrbljujoče pa je dejstvo, da žal dogovor z delodajalskimi organizacijami ne drži, saj brez sramu z vsemi sredstvi rušijo tisto, kar so v socialnem dialogu sami izpogajali. Na podlagi vsega navedenega smo v Levici prepričani, da predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti kot ga predlaga SDS, ni primeren za nadaljnjo obravnavo in se mora njegova zakonodajna pot danes zaključiti. Hvala, predsedujoča. Poslanke in poslanci opozicijske SDS so se pri pripravi sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

S tem naj bi po njihovi pavšalni oceni slovenskemu gospodarstvu omogočili, da se bo namesto z nepotrebno birokracijo ukvarjalo z rešitvami za ustvarjanje večje dodane vrednosti. Ni kaj, sliši se obetavno, a očitno so v SDS pri iskanju utemeljitve svojega zakonskega predloga prisluhnili le delodajalskim združenjem, preslišali pa pričakovanja in opozorila sindikatov. V opoziciji torej pristransko povzemajo le delodajalsko zaskrbljenost, da so veljavne zakonske rešitve v praksi neizvedljive in diskriminatorne ter botrujejo dodatnim birokratskim in tudi finančnim oviram. V Poslanski skupini Svoboda menimo ravno obratno. In sicer, da v tem trenutku ni nobene potrebe po spremembah zakona, sploh pa ne na način, kot ga predlagajo v SDS, enako presoja tudi vlada dr. Roberta Goloba. Pri tem je treba posebej opozoriti tudi na stališče parlamentarne Zakonodajno-pravne službe, da je zakonski predlog iz vrst SDS tehnično in vsebinsko nepravilno oblikovan ter vsebuje nepravilen način noveliranja. Po ugotovitvah službe je namreč mogoče novelirati le Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ne pa vladne novele tega zakona. Priprava in vsebina veljavne vladne novele sicer prepričljivo zanikata opozicijske očitke; novela je namreč prestala vse faze potrjevanja. Usklajena je bila namreč na Ekonomsko socialnem svetu ter potrjena na ministrskem zboru in v parlamentu. Tako je, tudi delodajalci so se strinjali z vladnimi rešitvami. Pravzaprav vse do uveljavitve je bila novela neproblematična, nato pa je prišlo do različnih, tudi netočnih poročil, ki so izzvala nezaupanje. Tako nas je razočaralo namerno zavajanje javnosti, da je elektronsko vodenje evidenc obvezno za vsa podjetja. Seveda to ne drži. Obvezno je le za tiste delodajalce, ki kršijo delovno pravno zakonodajo oz. določbe, ki se nanašajo na delovni čas in počitke. Novela torej ne predpisuje ali se evidenca vodi ročno, v tabelah, elektronsko ali hibridno? Odločitev je prepuščena vsakemu delodajalcu posebej. Povod za vladne spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti niso bile zgolj afere o izkoriščanju delavcev, zaradi neizplačevanja ur, pač pa tudi sodbe Sodišča Evropske unije in Evropska direktiva o evidentiranju delovnega časa. Glede na to, da je bilo pri nas to področje v večji meri že dobro urejeno, novela pravzaprav ni prinesla drastičnih sprememb. Večino podatkov, ki jih je po novem treba voditi v evidencah, smo imeli namreč že prej. Glavna novost pa je dnevno opisovanje točnega prihoda in odhoda z dela ter izraba in obseg odmora med delovnim časom. Namen veljavnih zakonskih rešitev torej nikakor ni omejevanje svobode ali sledenja zaposlenim. Bistven namen je zaščita delavcev in zaščita plačila za opravljeno delo. Zaradi dobronamernosti takšnih rešitev je pristojno ministrstvo tudi odprlo elektronski naslov, na katerega lahko vsi, tako zaposleni kot delodajalci, sporočijo težave, s katerimi se bodo soočali v začetnih mesecih uporabe zakona. In če se bo izkazala potreba In če se bo izkazala potreba se bodo po napovedih ministrstva, oz. vlade, ugotovljene pomanjkljivosti tudi odpravile. Da ni nikakršne želje kogarkoli kaznovati, je dovolj povedano že dejstvo, da je Inšpektorat za delo nadzor nad evidentiranjem zamaknil na leto 2024, in to z namenom, da bodo delodajalci lahko uspešno prenesli novosti v prakso. Na inšpektoratu so tudi poudarili, da bodo pri nadzoru upoštevali test sorazmernosti. Za prepoznane majhne kršitve bodo izrekli opozorila. Če pa bodo zaznane sistematične oz. dalj časa trajajoče kršitve delavskih pravic, pa bodo seveda temu primerno ukrepali. Vladna novela je naslovila težave, ki so bile pri izvajanju zakona zaznane v praksi, prav tako pa je sledila pozivu Inšpektorata za delo k uvedbi sprememb, ki bodo zagotavljale učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb, ki urejajo delovni čas. Zagotovo se lahko strinjamo, da mora vsak zaposleni prejeti ustrezno plačilo za vso opravljeno delo. S tega vidika je ključnega pomena, da je delavcu omogočen dostop do evidence saj nenazadnje **35. TRAK (VI) 11.20** (nadaljevanje) gre za dokazilo, na katero se delavec lahko sklicuje, če za opravljene ure dela ne prejema ustreznega plačila ali mu ni zagotovljena pravica do odmora in počitka. Spoštovanje določb o delovnem času je namreč pomembno tako z vidika pravilnega obračuna plače, kot tudi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. V Poslanski skupini Svoboda smo zato prepričani, da je veljavna vladna novela primer dobrega kompromisnega zakona, s katerim smo na eni strani vzpostavili minimalne standarde za učinkovitejši medsebojni nadzor, na drugi strani pa inšpektorjem omogočili, da s pomočjo bolj verodostojnih evidenc lažje naslavljajo morebitne kršitve. Sicer ima priprava sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti že dolgo in bujno brado. Oblikovati jih je začela ministrica za delo v času vlade Marjana Šarca, v času prejšnje vlade Janeza Janše pa je delo nadaljeval njen naslednik Janez Cigler Kralj, ki je osnutek s precej bolj rigoroznimi spremembami poslal na Ekonomsko-socialni svet, kjer pa se je seveda zataknila. Končno različico novele je nato s socialnimi partnerji uskladil aktualni minister za delo jeseni 2022. Državni zbor je vladno novelo potrdil spomladi letos, v veljavo pa je stopila 20. maja. Pri tem so imeli delodajalci za priprave na uporabo uvedenih sprememb kar pol leta prehodnega obdobja, torej vse do 20. novembra. Spoštovani, kot že rečeno, poslanke in poslanci Svobode ne vidimo nobene potrebe po spremembah zakona, kot jih predlagajo v SDS, zato bomo enotno glasovali proti nadaljnji obravnavi njihovega zakonskega predloga.

Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Prav užitek je, ko vodite sejo. Spoštovani, na neumnost Golobove koalicije s sprejetjem preživete in neživljenjske spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti sem opozorila že ob samem sprejemanju novele, ko se mnogi sploh še niso posvetili vsebini nove zakonske ureditve. Očitno tudi vlada ne, saj šele sedaj, ko so določbe stopile v veljavo in so kritike vse večje, sama ugotavlja, da spremembe niso primerne in prinašajo več zapletov in težav kot koristi. Vsekakor pa ta novela ne bo prinesla bistvenih sprememb, ko govorimo o zaščiti delavcev oziroma kršitvah delovnega časa, ki bi v prvi vrsti morali biti moralna dolžnost delodajalca in ne strah pred izrečenimi kazni. Bodo res te rešitve učinkovale na kršitelje? Bistveno in kar bi morali dejansko izboljšati je, da se delodajalci v kar 80 do 90 % primerov pritožijo zoper ugotovitve inšpektorata oziroma na izrečene globe in zahtevajo sodno varstvo. Ti postopki so dolgotrajni. Sodišče potem izreče milejši ukrep, ki ni več globa, temveč samo opomin ali celo preklic. Če pa jim že izrečejo plačilo globe, pa se namesto plačila potem podjetje raje odloči za druge manevre, nenazadnje tudi za izbris. In s tem bi se morala ukvarjati vlada in ne z uzakonjenjem štempiljakanja kar tako povprek. Še huje ob vsem tem pa je, da nas je vodja poslanske skupine Svoboda, torej največje koalicijske stranke prepričeval, da problem pravzaprav niso delodajalci, ampak kar delavci, češ da goljufajo in da v delovnem času ne opravijo zadostnega števila ur. Danes vsak uspešen delodajalec ve, da se dodana vrednost delavca prepozna po njegovi kakovosti opravljenega dela in ne na podlagi časa, ki ga preživi na delovnem mestu. Slovenski demokratski stranki tako predlagamo eno samo ključno rešitev, črtanje spornih določb štempljanja, ki za poklice in delovna področja, kjer je to praktično nemogoče, ne pride v poštev.

Samo na ta način se bomo izognili nepotrebnim in novim birokratskim zapletom tako za delavce kot delodajalce. Evidentiranje delovnega časa že sedaj obstaja, ampak kot pa ga zahteva zakon, se pravi pisanje časa prihoda in odhoda na delo, izraba in obseg izrabe odmora, ne vemo kaj je z odhodom na WC, z delovnim časom ali zavedene opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času, se pravi delaš 2 uri, pa nehaš, pa delaš zopet 2 uri in tako naprej. V praksi to ni izvedljivo za mnoge poklice, ki zahtevajo specifično organizacijo delovnih procesov. Danes lahko številni opravljajo svoj poklic kjerkoli in od koderkoli. To je nenazadnje pokazal tudi čas korona krize, ko so ljudje opravljali delo od doma, kar se je marsikje pokazalo za tako kakovostno in pozitivno, da so to obliko dela obdržali tudi danes. Skratka, če se delavec in delodajalec dogovorita, da je bistveno opravljeno delo do dogovorjenega roka in ne prihod in odhod iz dela, na primer v projektnih pisarnah, pri informatikih, arhitektih, čistilcih, voznikih, turističnih vodičih in mnogo tega je še in zadeva dobro funkcionira za obe strani, jih pustimo pri miru, ne pa da jih posiljujemo s preživeto in nesmiselno zakonodajo. Za lažjo odločitev koalicijskih poslancev, da je naš predlog dober pa navajam nekaj mnenj državljank in državljanov. ukvarja naj se ne ukvarja z obveznim štempljanjem in povzročanjem novih razdorov med delavci in delodajalci. Poskrbi naj raje za znižanje obdavčitev, ki bodo prinesle višje plače. To so tipične poteze za Vlado, ki nima nobenih pametnih rešitev in idej, kako peljati naprej. Naj se štempljanje začne pri Vladi in ne pri malih ljudeh! Katastrofa od zakona! Kjer podjetnik pošteno plačuje delavca tudi nadure in so odnosi med zaposlenimi na visoki ravni, ni nobenih težav in je ta zakon povsem odveč. Čeprav sem že upokojenka, se še dobro spomnim štempljanja v službi. To je norost! Poskrbijo naj za druge pravice delavcev, višino plač ter da ljudje ne bodo samo številke. Podpiram inovativnost, sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu ustvarjanja in pošten odnos do dela. Štempljanje zagotovo sem ne sodi. Ali sta res bolj pomembna začetek in konec dela kot pa tisto, kar je vmes? Kakovost dela je izključno v njegovih rezultatih. Če samo nekaj delaš, da delaš in da pri tem plešeš, še ne pomeni, da bo to pozitivno, gola pa seveda s tem ne boš dal in zato je potem vse zaman. Skratka, v Slovenski demokratski stranki smo pripravili to novelo, jo podpiramo in upamo na razum in tudi kličemo k njemu. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija-Krščanski demokrati, zanjo kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Državni sekretar, poslanke in poslanci! Zaposleni in delodajalci opozarjajo, da je novela Zakona o evidencah, ki je bila sprejeta 21. aprila letos, prinesla nepotrebno evidentiranje skoraj vsakega premika zaposlenega. Spremembe so neživljenjske, prinašajo dodatno administrativno breme, hkrati pa ne pomenijo več pravne varnosti za zaposlene, kar naj bi bil njihov osnovni namen. Vse to nas v Novi Sloveniji niti ne čudi. Zakone pišejo ljudje, ki nimajo ene ure dela v gospodarstvu, njihova prva zaposlitev pa je poslanec Državnega zbora. In takšni ljudje nam vladajo. V Novi Sloveniji smo vladnemu zakonu nasprotovali že od samega začetka. Ob obravnavi pa smo vložili amandmaje, ki bi odpravili neživljenjsko dodatno štempljanje. O neživljenjskem štempljanju je nekaj dni pred začetkom uporabe zakona govoril tudi Matjaž Han, ki je zatrdil, da je zakon neizvedljiv. Podjetja ne vedo, kako naj ga realizirajo in tudi delavci bodo **37. TRAK: (VP) 11.30** Že tako imamo veliko gospodarskih in ekonomskih težav, zato se mi ne zdi v redu, da sprejmemo nek zakon samo zato, da bomo lahko naredili kljukico, v bistvu pa je neživljenjski.« Robert Golob pa je na srečanju gospodarstva na Brdu napovedal spremembo zakona o evidentiranju delovnega časa. Ob vsem tem se sprašujem, kaj za vraga počnete v Vladi Roberta Goloba. Nekaj spremenite, glasujete, potem vidite, kaj ste sprejeli in razmišljate, kaj pa zdaj, podjetjem in zaposlenim pa z vsem tem povzročate stroške in pa tudi negotovost. Petra Ivančič iz združenja Manager je dejala: "Dober gospodarstvenik vodi ekipo na podlagi rezultatov ne pa na podlagi minut prisotnosti". Kaj vam je še treba povedati, spoštovana koalicija, da boste razumeli, da v tem hramu demokracije sprejemate neživljenjske zakone? Ali boste še naprej sledili ministru Luku Mescu, ki pravi: "Zakona ne bomo ustavljali, bomo pa naredili naslednje. Odprli bomo elektronski predal, na katerega boste lahko vsi, ki bodo naleteli na težave, sporočili predloge po potrebi. Po potrebi bomo zakon, če bo potrebno, čez tri mesece odprli in ga popravljali še enkrat". Tipičen primer, da zakon piše nekdo, ki nima izkušenj iz gospodarstva, njegova prva zaposlitev pa je poslanec Državnega zbora. Za piko na i pa minister predlaga zakon, ki velja za vse, samo za funkcionarje ne. Če povem z besedami Levice: štempljanje za vse, razen za peščico. Mogoče pa bi bilo dobro, da bi se minister prvi štempljal, da bi videl, kakšne zakone piše. Nadalje. Inšpektorat naj bi bil ta čas na terenu v funkciji svetovalca. V teh treh mesecih naj bi Inšpektorat Republike Slovenije za delo na terenu deloval predvsem svetovalno, torej svetoval podjetjem, kako naj zakon uporabljajo. Kaj pa se dogaja v praksi? Inšpekcija je do zdaj izdala že 25 pravnomočnih odločb zoper kršitelje. Med njimi je tudi Mestno gledališče ljubljansko, ki so mu našli 15 minutno kršitev počitka. Kako zelo ste ponosni poslanci koalicije. Mestno gledališče ljubljansko so kaznovali, ker počitek med enim in drugim delovnim dnem v dveh primerih ni trajal 12 ur, pač pa 11 Pa s čim se mi ukvarjamo v tej državi? Namesto, da bi izboljševali poslovno okolje, da bi pri nas podjetja investirala, da bi zaposleni lahko prišli do boljših in bolje plačanih delovnih mest, podjetja dodatno obremenjujemo z birokratskimi nesmisli. Zaradi nekaj kršitev delavskih pravic kratko potegne 90 tisoč zaposlenih v Sloveniji in preko 220 tisoč poslovnih subjektov. navodilih morajo zaposleni evidentirati namreč vsak premik. Je to tisto vrhunsko menedžeriranje, o katerem je nekoč govorila Urška Klakočar Zupančič? V Novi Sloveniji mislimo, da nas tako menedžeriranje vodi samo navzdol, zato bomo danes glasovali za,

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Socialni demokrati smo spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga je Državni zbor sprejel aprila letos, podprli. Podprli smo ga zato, ker smo ocenili, da v večji meri prinaša primerne ukrepe, ki bodo zagotovili višjo raven zaščite delavskih pravic in zdravja pri delu. Inšpektorat za delo je namreč že vrsto let v svojih poročilih opozarjal, da je področje vodenja evidenc delovnega časa eno izmed tistih področij, kjer delodajalci najbolj pogosto kršijo delavske pravice zaposlenih. Če torej želimo, da bo inšpektorat uspešno in učinkovito ugotavljal ali se pravice delavcev, povezane z delovnim časom, spoštujejo, je potrebno ravno Inšpektoratu za delo dati dovolj učinkovitih orodij, da te pravice v praksi tudi uveljavlja in morebitne kršitelje tudi ustrezno kaznuje. Po navedbah inšpektorata so se do sedaj pravila beleženja evidence delovnega časa najpogosteje kršila v gradbeništvu, gostinstvu in predelovalni dejavnosti. Mnogi delodajalci so namreč do sedaj vodili zgolj pavšalne, pomanjkljive ali neurejene evidence delovnega časa, ki so zelo redko prikazovale dejansko število opravljenih ur, kar je še posebej veljalo za beleženje opravljenih nadur in nočnih ur, saj so jih delavci pogosto opravili več kot jih je bilo na koncu zabeleženih, delali pa so tudi takrat, ko naj bi bili po evidencah na odmoru ali počitku.

Glede beleženja delovnega časa je potrebno še posebej poudariti, da je zagotavljanje odmora in počitka delavcem pomembno tudi z vidika / nerazumljivo/ njihove psihofizične moči, produktivnosti ter zdravja in varstva pri delu. Zakon smo podprli tudi zato, ker je bil predlog zakona po večletnih pogajanjih na Ekonomsko-socialnem svetu med socialnimi partnerji končno usklajen, pri čemer so sindikati ministrstva že takrat privolili v kompromis, da bodo morali elektronsko evidenco delovnega časa obvezno voditi samo tisti delodajalci, pri katerih bo inšpekcija ugotovila kršitve Zakona o evidencah na področju dela. Res pa je, da smo že tekom obravnave zakona v Državnem zboru prejeli številne pripombe in opozorila, da bodo določene rešitve zakona omejevale fleksibilnost dela pri posameznih poklicih, ki so povezani z zahtevnejšimi intelektualnimi ali kreativnim delom, saj se opravljanje takšnih oblik dela pogosto zelo individualno in odvisno od osebnih delovnih navad. Ob sprejemanju trenutno veljavnega zakona se je največ pripomb nanašalo ravno na predlagane spremembe 18. člena trenutno veljavnega zakona, ki delodajalcu nalaga natančno beleženje prihodov in odhodov z dela, čas za malico ter vse opravljene ure izven rednega delovnega časa. Po našem mnenju so takrat mnogi upravičeno opozarjali, da predvidena sprememba tega člena ne upošteva raznolikosti oblik zaposlitve in delovnih procesov ter vse bolj pogostega dela na terenu ali domu. Zato smo že takrat podprli idejo, da se ta problem in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem novih zakonskih rešitev v praksi ponovno odprejo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in po potrebi pripravijo nove rešitve, ki bodo po eni strani zagotavljali varstvo delavskih pravic v tistih panogah, kjer prihaja do pogostih kršitev zakona. Po drugi strani pa bi morale takšne rešitve omogočiti tudi večjo fleksibilnost beleženja delovnega časa v tistih poklicih, kjer zaposleni tako strogo in natančno vodenje evidence prej dojemajo kot administrativno breme in nepotrebno omejevanje njihovega načina dela. na to, da se v tem predlogu zakona predlaga črtanje vseh sprememb zakona, ki so bile sprejete aprila letos in jih večina podpira, Vlada pa je že napovedala, da bo po potrebi predlagala morebitne popravke trenutno veljavnega zakona. menimo, da predlagani zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. HOT:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej pa se je k besedi prijavil predlagatelj, kolega Rado Gladek. Izvolite. Hvala za besedo. Dovolite, da se na kratko odzovem na prebrana oz. podana stališča, tako Vlade, kot kolegov poslancev oziroma poslanskih skupin. kaj je osnovna težava trenutno veljavnega zakona? Predlagatelj je izhajal iz dejstva, da so vsi delodajalci goljufi oziroma da vsi zapostavljajo svoje delavce. Se pravi, tukaj govorimo, ko vas poslušam samo o tem, kako delodajalci izkoriščajo delavce. Res, ampak to je manjšina, res manjšina, ki dejansko, ne, ne upošteva zakonodaje, kar se tiče plačila, izrabe delovnega časa in tako naprej, ampak velika večina delodajalcev se pa zaveda oziroma tako, kot je zapisal en novinar v uvodniku svojega članka, da na podlagi tega zakona oziroma razmišljanja zakonodajalca, da očitno ni prav nobene možnosti, da je podjetje družba ljudi, ki si med sabo zaupajo. Glejte, kdor je delal v gospodarstvu oziroma v neki, v nekem podjetju, je zaupanje oziroma korekten odnos tako delodajalca kot delojemalca osnova in bodimo iskreni, poglejmo sami sebe. Tudi delojemalci v določenih trenutkih ne izpolnimo svojih nalog. Zakaj je nizka produktivnost v Sloveniji? Ali je delovni čas s strani delojemalca opravljen tako kot mora biti? Glejte, v končni fazi je prej kolega Sajovic malo zašel v prejšnji točki, ampak je sam povedal in se popolnoma strinjam z njim, ko je imel težave kot župan, ko je hotel določene stvari reševati, mislim, da pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine, pa ni bilo časa, ni bilo odziva in tako naprej.

dajte malo pogledati te zapisnike, ampak tam je bilo večkrat, ja, delodajalci so se načeloma strinjali, ampak so pa stalno poudarjali, dajmo s podzakonskimi akti urediti posebnosti in te posebnosti, ki jih niste uredili s podzakonskimi akti, zdaj prihajajo na dan. Glejte, mi dobivamo dnevno maile, pa verjamem, da tudi vi, pa predvidevam, da ta mail, ki ste ga objavili, da je kar precej obremenjen, ko ko ljudje dejansko opozarjajo na praktične situacije - ampak ne bi zdaj, mogoče kasneje o tem. Glejte, zakon velja. Vi lahko razlagate, da neko prehodno obdobje in v zakonu tega ni, zakon velja. In da velja, je tudi dejstvo, to kar je prej kolega v stališču povedal, da so določena podjetja že bila na podlagi predhodnih inšpekcijskih nadzorov po novem zakonu tudi kaznovana. Se pravi jutri ali pa danes, če te obišče inšpektor in če se tako odloči, ima vso pravico, da pravico, da te kaznuje, oz. da opravi inšpekcijski nadzor po tem zakonu in po drugi strani je bilo celo nepravilno z njegove strani, če ga ne bi upošteval. tukaj razčistimo: zakon velja in je operativen. Zdaj kaj je bila naša, naša izključna želja? Mi nove rešitve ne bomo našli v mesecu, dveh. Opraviti je treba temeljito, temeljit pogovor, iskati rešitve na obeh straneh in priti ven z rešitvijo, ki ne bo problematična za, bom rekel tako, za večino najbrž, za nikogar je nikoli ne bomo našli, ampak za večino. Če mislite, da Če mislite, da boste to uredili v enem mesecu ne boste. Zdaj, v stališču Svobode je bilo rečeno, da mi, mi nismo, mi smo samo črtali, črtali člene, nismo pa našli rešitve, glejte, rešitve morajo iskati delodajalci pa delojemalci. Mi lahko, potem te rešitve oz. predlagani zakon potrdimo? Lahko v razpravi tudi predlagamo določene stvari, ampak v osnovi morajo rešitve iskati oni in najti soglasje in uskladiti zakon, ki bo primeren za vse. Zdaj, kar se tiče trenutnega zakona je bilo tudi malo oz. vloženega našega predloga, je bilo tudi malo nepravilnosti. Mi smo dejansko 18. mislim, da novembra vložili zakon in smo potem na podlagi pripomb pravne službe zadevo korigirali in 20. vložili to, bilo usklajeno, mislim, to je bilo narejeno na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne službe. Še enkrat poudarjam, naš namen je izključno ta, da zakon, oz. probleme, ki danes prihajajo na dan, ustavimo, damo čas obema stranema, da ponovno odprejo razpravo, poiščejo ustrezne rešitve in pridejo ven z zakonom, ki ne bo, si upam reči, kar v posmeh. Ker glejte, če smo iskreni, oz. vsi spremljate, niso samo delodajalci kritični, tudi s strani delojemalcev je ogromno zanimivih komentarjev. Ampak še enkrat, jaz bi res si želel, da bi, da bi tovrstni zakoni izhajali iz tega, da je to kot je ta novinar napisal: "Podjetje je družba, združba ljudi, ki si med seboj zaupajo." - edino na ta način je lahko podjetje uspešno. Izkoriščanje na dolgi rok sigurno ne funkcionira in podjetniki se tega zavedajo in dopuščajo tudi to, kar sem prej rekel, glejte, bomo odprli debato o kavicah med delovnim časom, o cigaretah, o telefonih, v končni fazi, če želite, koliko časa se izgubi, ampak vedno je tukaj nek "daj, dam" med delavcem in delojemalcem. Jaz bi res, resnično prosil,

Hvala za besedo. Hvala vsem za predstavljena stališča. Se strinjam, bodimo korektni in dajmo se pogovarjati kot odrasli ljudje, ker se je potem težko meniti, kadar se ponavljajo neresnice, kadar se vedno znova govori, da se je treba štempljati, kadar greš lulat in kakat in na čik in vse to. (VI) 11.45** (nadaljevanje) stvar, kdo je zakon napisal, kako je zakon nastal. Zakona ni napisal Luka Mesec, zakona ni napisala politika. Zakon je nastal na podlagi večletnih pripomb Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Zakon je nastajal na Ekonomsko-socialnem svetu štiri leta preden je sploh Levica šla v Vlado. Zakon je nastajal in se je usklajeval med socialnimi partnerji za časa, ko je Vlado vodil Marjan Šarec, potem se je zakon usklajeval na Ekonomsko-socialnem svetu v času, ko je vlado vodil Janez Janša in ko je Ministrstvo za delo vodila stranka NSi. In ko je Levica prišla na ministrstvo, smo imeli na Ekonomsko-socialnem svetu zakon, ki je bil usklajen V vseh točkah kar se tiče vsebine evidenc. Usklajen je bil z delodajalci glede tega, da se mora po novem voditi ne samo dnevno, koliko časa je delavec delal, ampak zopet, tudi to ni novost, od kdaj do kdaj je delavec delal in v kakšnih, torej v kakšnih dnevih, bodisi je bila to nedelja, bodisi je bilo nočno delo, da se lahko zagotavlja pravice, ki iz tega izhajajo in pa, da se zavede v evidenco tudi pravica do počitka med delovnim časom. Vsakemu delavcu v Sloveniji pripada 30 minut odmora, bodisi za malico ali za kaj drugega med delovnim časom. Te zadeve so bile, ko je prišla Levica na ministrstvu, že na Ekonomsko-socialnem svetu usklajena.

Kar je ostalo odprto za nas na ministrstvu je bilo samo še vprašanje, ali je obvezno elektronsko evidentiranje delovnega časa. To pomeni, ali je obvezno, da vsi delodajalci elektronsko vodijo to evidenco. Na ta način bi obstajala tudi revizijska sled. Torej, inšpektorat bi videl, v kolikor je šef spremenil vnos delavca, kdaj ga je spremenil, kako ga je spremenil. Ta del je bil za gospodarstvo preveč obremenjujoč in je pomenil oviro pri tem, da bi zakon dobil dokončno soglasje. Potem pa je minister Mesec prišel z rešitvijo, da se elektronsko štempljanje, elektronska evidenca uveljavi samo za kršitelje pod diskrecijo Inšpektorata Republike Slovenije za delo. In tako je šel zakon naprej. Torej, toliko o tem, kako je zakon nastal. Zakon ni nastal kot na podlagi nekega političnega programa. Zakon je nastal institucionalno s sodelovanjem Inšpektorata Republike Slovenije za delo z zaposlenimi na Direktoratu za pravice iz dela in v socialnem dialogu med sindikati in delodajalci preko petih let. Še ena stvar, zakon na noben način ni nobene izjeme ustvaril. Izjemo za poslance ste si poslanci sami izglasovali v Državnem zboru v Zakonu o poslancih. Izjema za sodnike velja zaradi zakona o sodniški službi ali kako se že imenuje. In izjeme za predavatelje, akademike in tako naprej v visokem šolstvu obstajajo na podlagi Zakona o visokem šolstvu. Zakon o evidencah je krovni zakon, ki velja za vse v delovnem razmerju, za vse, ki opravljajo delo, ki so elementi delovnega razmerja. V kolikor obstaja v določenih panogah utemeljen razlog za izjeme je to mogoče s področnimi zakoni urediti, ne pa s tem zakonom za vsako panogo posebej.

Zakon je predvsem nastal zato, ker so obstoječe evidence neverodostojne. Torej, Zakon o delovnih razmerjih govori o tem, da ima delavec pravico do 30 minutnega počitka med delovnim časom. Zakon govori o tem, da je obvezen počitek 11 ali 12 ur med dvema delovnima dvema dnevoma, kakšen je počitek v enem tednu, kakšen je počitek v enem mesecu, kakšne so pravice delavcev z vidika opravljanja dela v neenakomerno porojenem delovnem času, kakšni so dodatki za nočno delo, kakšni so dodatki za nedeljsko delo, kakšni so dodatki za delo na dela proste dni. Ko pride inšpektor v firmo po starem zakonu, iz evidence na nikakršen način ne izhaja kdaj je ta človek delal, zato so bile evidence neverodostojne. In inšpektorat je ves čas govoril, da mi iz evidenc ne vidimo, kdaj je ta oseba delala in zato ne moremo presoditi, ali so bili tej osebi zagotovljene pravice iz delovnega razmerja ali ne. Verodostojnost evidenc je bila tudi je bil tudi problem v Nemčiji septembra 2022 je najvišje delovno sodišče zvezno v Nemčiji dosodilo, da so nemške evidence neverodostojne,

Še besedo ali dve glede pravilnikov. Ko je bilo doseženo soglasje z delodajalci, je bilo rečeno, da bomo odprte zadeve, ki jih zakon ne more urejati ali ne ureja tako natančno, urejali v pravilnikih, ki jih bomo uskladili z delodajalci in sindikati. To seveda ne pomeni, da lahko v pravilniku kakorkoli drugače urediš označevanje koriščenja odmora med delovnim časom. To bi pomenilo, da bi tiste stvari, ki jih zakon ne ureja, lahko uredili s pravilnikom, ne moremo pa s pravilnikom posegati v zakon, na katerega so delodajalci že dali soglasje. Kasneje so delodajalci sami izrazili željo, da pravilnikov v resnici ne potrebujemo. Če bi pravilnike sprejeli, bi delodajalce še bolj omejili in še bolj utesnili v samo izvajanje zakona, zato je bilo tudi v dogovoru z njimi ugotovljeno, da pravilniki niso potrebni tudi zato, ker ni obveznega elektronskega štempljanja za vse delodajalce, in da bomo vsa odprta vprašanja rešili z neobveznimi smernicami, priporočili itn. Pa morda še ena pripomba. Na žalost kreativne ekipe manjšega števila sodelavcev, tovariški kolektivi in prijetni odnosi med delodajalci in delojemalci žal niso realnost večine delavskih ljudi. Realnost večine je žal nategovanje na urah, nezagotavljanje zakonskega določenega počitka itd. Hvala lepa.

in v tej družbi je pomembno zaupanje. Ta predlog zakona, o katerem danes govorimo, prinaša eno samo bistveno spremembo, eno samo bistveno spremembo, torej umik členov, ki so neživljenjski tako za delodajalce kot za delojemalce. Namen sicer vladnega že sprejetega zakona je sicer dober, torej prinaša ureditev delovnega časa in s tem zaščito delavcev, ta veljavni zakon prinaša mnoge prezahtevne birokratske ovire, ki v bistvu onemogočajo izvajanje, kar pa gotovo ni namen nekega primernega in zakona, ki se pritiče v 21. stoletju. Zakon je med delodajalci in tako, ne boste verjeli, tudi med delojemalci povzročil veliko kritik, vprašanj, dilem, tudi stisk. Eden izmed zapisov delavca: "Delavci smo ogorčeni, ker ko moramo na WC, na malico in se za vsako stvar štempljati, saj je kot v zaporu ali taborišču". Država je torej s tem zakonom, torej Vlada je s tem zakonom posegla v veliki večini urejena delovna razmerja in takšno vtikanje politike v gospodarstvo pač ne prinaša dodane vrednosti, vsaj v tem stoletju ne več. S tem so naložene torej nove birokratske obremenitve za delojemalce in delodajalce. In ne samo to, marsikje, marsikje je to prineslo veliko nemira, stresa in nezaupanja med, ki je še prej bilo med delodajalci in delojemalci, češ, ne, zakaj ste pa nas prej prikrajšali. Zakaj je torej intervencija države tam tako močna, kjer ni potrebno, kjer ni potrebno? In še predvsem v teh neugodnih časih znižanju ocene gospodarske rasti in vsemu temu, kar pač sledimo in nekako strah pričakujemo tudi naslednje leto. V bistvu je delodajalec že zdaj moral voditi evidenco o številu opravljenih ur za vsakega delavca, zdaj pa torej še čas prihoda, odhoda, kar so mnogi, mnogi že zdaj imeli urejeno še pred tem vladnim zakonom, zdaj pa še torej obseg izrabe odmora med delovnim časom, ure opravljene v posebnih pogojih in v neenakomerno razporejenem delovnem času. Ja, no, prav. Pa mislite, da bo zaradi tega, torej trenutno veljavnega zakona vse v najlepšem redu? Ne bo. Ne bo. Vedno je tako, da bo nekdo izigral zakon celo tako, da ga nihče ne bo, da (Nadaljevanje) je bil zdaj sprejet na podlagi tistih zloglasnih in hudo perečih in aktualnih težav v dveh podjetjih in ne večine, ki se zaveda, ki se zaveda kaj pomeni vrednost, torej imeti dobrega in zaupanja vrednega zaposlenega. In z bičem s tem udarjate ravno po njih. In z bičem udarjate tudi po tistih, ki so svoja podjetja v duhu razvoja sodobnih oblik dela, uvajanja novih fleksibilnih pristopov k delu, ki jih mnogi poznamo in jih ne bom naštevala, z bičem udarjate tudi po njih in z bičem udarjate tudi po samostojnih podjetnikih. Mnogi so svoje zgodbe povedali, sem prepričana. In če kdo misli, da je samo prisotnost na delovnem mestu ali pa v javni upravi, sedenje na stolu, že učinkovito delo, jaz mislim, da da nima pravih podatkov in da mu ni vse najbolj jasno. Po mnenju strokovnjakinje delovnega prava se najverjetneje kršitelji čez noč pač ne bodo spremenili. Ne. In kar naenkrat bodo delali, vau, vse prav. Se strinjam s tem mnenjem, kar ga je povedala strokovnjakinja za delovno pravo, ker so to kršitelji, ki že zdaj in so in še bodo zavestno kršili zakonodajo, gospodarstveniki torej menijo, da je vladni zakon neprimeren, prav nič spodbuden za prihodnost in tudi za zaposlene neživljenjski minister Luka Mesec je dejal: Zakona ne bomo ustavljali, bomo pa naredili naslednje, odprli bomo elektronski naslov, na katerega bodo lahko vsi, ki bodo naleteli na težave, sporočili svoje predloge, tako delodajalci kot delojemalci kot zaposleni. Če se bo čez 3 mesece pokazalo, da so potrebne spremembe zakona, ga bomo popravili. Zdaj sicer državnega sekretarja tukaj ni, jaz bi ga še tu, ko je predstavljal mnenje Vlade, sem pričakovala, glede na to, da je ta elektronski naslov znan in da prav gotovo prihajajo mnoge zgodbe, mnoge pripombe, mnoge in da jih v imenu delodajalcev zbirata in pošiljata tudi Obrtna zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, da bo ma predstavil kar so dobili že do sedaj, pa če že ne posameznih konkretnih zgodb pa vsaj število, In kot je bilo rečeno, obvezno elektronsko beleženje delovnega časa je v pol leta, kolikor je trajalo to prehodno obdobje, doletelo 25 podjetij, pri čemer je torej inšpektorat odkril nepravilnosti. Inšpektorji so po tem po burnih odzivih iz gospodarstva v prihodnjih mesecih, torej zdaj delujejo pač svetovalno. In se je potem potrebno vprašati, koliko je pravzaprav smiselno uveljavljati zakone, ki so posledica evropskih direktiv in jih mi potem v naši državi pripravimo še strožje, še bolj rigorozne, še bolj neživljenjske in zaviralne. V tem primeru na poti podjetnosti in kreativnosti. Pravo bi moralo slediti življenjskim situacijam, življenju in ne obratno. Ja, vedno težje je svobodno dihati v Sloveniji in jaz sprašujem koalicijo, tudi če boste zmogli odpreti okna in vrata in dovoliti ljudstvu ponovno zadihati danes, imate možnost izrednega popravnega izpita. Predsednik Vlade je na vrhu gospodarstva na Brdu že posadil prve rožice in obljubil. Prve rožice je posadil na vrtu obljub. Bo tudi to rožico, ki jo je posadil prejšnji teden, potegnil iz zemlje, jo odvrgel na kompost, čez 3 mesece posadil novo in tako znova in znova? Torej, danes je možnost, da se odločite, zadihajmo. Hvala lepa.

Danes lahko v večini resnih medijev berete zelo odmevno poročilo Umarja o produktivnosti slovenskega gospodarstva.

ampak da teh potencialov ne izkoriščamo dovolj. Še več, UMAR pravi, da te potenciale vedno slabše izkoriščamo, torej če jih že v preteklih desetletjih nismo v sto odstotkih izkoriščali, teh potencialov, ki jih imamo, potem jih zdaj še vsako leto slabše, okej, lahko govorimo o soodgovornosti vseh 30 let in prejšnjih desetletij, še v prejšnjem sistemu in tako naprej. Kakorkoli, vsak je odgovoren za svoj del in moja, lahko rečem, izhodiščna kritika se nanaša na to, da očitno pod to Vlado delamo ne samo krajše korake, ampak celo, tako so nekateri mediji to ocenili, korake nazaj. Ali pa stojimo in stopicljamo. Tudi če delamo korake, jih lahko delaš na mestu, zato, da ohranjaš, lahko rečemo, delovno temperaturo. To je moje prvo izhodišče, zakaj je naš, recimo, zaostanek ali pa slab rezultat, slaba pozicija pri produktivnosti takšna. UMAR pravi, da se ne posvečamo pravim zadevam. Torej imamo, poglejte, dejstva govorijo, imamo zgodovinsko najvišjo zaposlenost v Republiki Sloveniji. S tem povezano imamo zgodovinsko najnižjo brezposelnost v Sloveniji. To bi moglo povzročiti, da bi podirali vse rekorde, tudi pri produktivnosti in pri BDP, pa temu ni tako. Zakaj? UMAR pravi: zato, ker ta naša zaposlenost pomeni samo, da več ljudi dela več, nikakor pa tisti, ki delajo znotraj svojega obsega, vsak na svojem delovnem mestu, ne ustvari več. Ključna obljuba Roberta Goloba pred dvema letoma je bila: dvignili bomo produktivnost in sicer čez 100 tisoč evrov na delovno mesto. Poglejte, pol mandata je mimo, ta obljuba se ne izpolnjuje. Ta obljuba se ne izpolnjuje. Še nekaj, pri produktivnosti smo relativno "švoh", bi rekli Korošci, "švoh" smo, 82 % povprečja EU, dosegamo povprečja, gospe in gospodje, naj nas to ne zavede,

Kolegice in kolegi, kdo od vas, nas vseh ali pa vseh, ki spremljajo našo sejo, pa državljank in državljanov si je že v osnovi, ko je začel nek projekt rekel, jaz si pa želim doseči povprečje. Ma ne, ko nekaj začneš, ko nekaj delaš, nekaj opravljaš, vsaj meni je to normalno, NSi-jevcem, si zadaš, da želiš biti najboljši, Slovenijo v družbo najboljših. Mi smo imeli, mislim, da naslov našega vladnega programa med 15 najboljših na svetu, mi smo pa 18 odstotnih točk za povprečjem EU. Razkorak do teh vodilnih inovatork je pa 30 in več odstotnih točk. To pa je še en podatek, ki ni dober in bi nas moral skrbeti. namesto da bi se Vlada in ta koalicija posvetila temu, da spodbudimo inovacije, da spodbudimo razvoj, kreativnost, da dvignemo produktivnost naših delovnih mest, se je na nek način odločila, da bo fokus na birokraciji ali pa na hiperbirokratizaciji, kar to evidentiranje delovnega časa pravzaprav s sabo prinaša, sploh zdaj, ko se je v praksi začelo uporabljati, so odzivi več ali manj takšni. Poglejte, nasprotno sam mislim, v NSi smo tu soglasni, da bi morali pred dvema letoma najti eno široko soglasje politike, ne glede na to, ali si v opoziciji ali v koaliciji, o tem, koliko denarja, koliko sredstev bomo vložili skupaj z gospodarstvom, ki bi gotovo, tu je najbolj zainteresirano participirati v to, da delovna mesta z nižjo dodano vrednostjo, z manjšo produktivnostjo avtomatiziramo, da jih posodobimo, da jih robotiziramo in tako naprej, da ljudje ne bodo več štancali za tekočim trakom in da to delovno silo doizobrazimo, dokvalificiramo, prekvalificiramo za delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in da delovno silo pravzaprav usmerimo izza tekočih trakov v delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Dogovor, ki si ga jaz predstavljam, bi lahko bil, da gospodarstvo in država participirata in si zadata strateški cilj s časovnico, ne vem, v naslednjih desetih letih bomo skupaj vložili toliko v posodobitev teh delovnih mest zato, da bomo lahko delovno silo doizobrazili in jih uvedli v službe, v delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Do tega žal ni prišlo, do tega žal še ni prišlo. Če bomo uspeli na desni sredini, ne vem, z vodstvom ali pa s sodelovanjem NSi kdajkoli spet prevzeti odgovornost za take zadeve, bo to eden izmed prvih naših fokusov. Tukaj pa smo priča temu, da se je šlo v neko, lahko rečem, hiper birokratizacijo, skoraj po zgledu ruskega birokratizma iz prejšnjega stoletja, ki je pravzaprav vznemiril čisto vse. Če kdo želi zasejati tule konflikt med delodajalci pa delojemalci, se je zmotil. Oboji so, lahko rečem zdaj, res res, res vznemirjeni. Delodajalci, zato ker si niti predstavljali niso, da v 21. stoletju možno tako hiper birokratiziranje, ki ob povišanih davkih, pa še davkih in prispevkih na zalogo in tako naprej in še slabem vzdušju, ki pravzaprav gospodarstvo gospodarstvu daje občutek, da so državni sovražnik številka 1, obremenjuje še na področju organizacije dela in kadrovskega menedžmenta. Poglejte, s številnimi podjetji imam v preteklih letih stike in zelo z zanimanjem sem tako v večjih sistemih, kot v eno osebnih ali nekaj osebnih družbah, manjših espejih in tako naprej zelo z zanimanjem sem vedno poslušal in si z zanimanjem dal razložiti njihov sistem organizacije delovnega časa in evidentiranja in tako naprej. Izrisal se mi je nekako osnovni model, globalni model današnjega časa. Tretjina zaposlenih si želi, v grobem, govorimo v grobem, približno tretjina zaposlenih si želi striktnega beleženja, striktnega evidentiranja. V tem sistemu se oni počutijo varno, predvidljivo, to so ljudje, ki pač to želijo, želijo biti striktno skozi na tekočem tudi koliko delovnih ur imajo, koliko nadur in tako naprej. Približno tretjina, spet v grobem si jih tega sploh ne želi, oni bi delali svobodno, oni bi se z delodajalcem dogovorili o tem, kaj je treba narediti, do kdaj, torej o rezultatih, ciljih in tako naprej, časovnem okviru in o plačilu in potem želijo, da se jih pusti na miru. To so večinoma kreativni, bolj produktivni, inovativni profili. To so ljudje, ki imajo, gotovo jih poznate, pa marsikdo od nas je verjetno tudi tak, ki imajo zelo intenzivne špice, ko delajo dan in noč, en teden, ki je nek projekt, nekaj kreativnega in tako naprej, potem je pa lahko tudi teden, dva zatišja.

In videl sem, da so uspešne družbe tiste, ki upoštevajo to delitev in nekaj velikih sistemov, gospe in gospodje, se je temu že davno pred leti, pred tem zakonom itn. prilagodilo. Ali mislite, da imajo noter upore, pa imajo sindikate in vse skupaj, vse imajo v skladu z zakonom organizirano, mi sicer imajo upore, štrajke, itn.? Kje pa, kje pa. Tako bi rekel, zadovoljnih, izpolnjenih kolektivov še nisem srečal kot v takih družbah. Država, zakonodaja za trg dela je dolžna postaviti okvir. Država, in to v NSi - krščanski demokratih verjamemo, je dolžna preprečiti zlorabe, če pa do njih pride pa jih tudi odkriti in sankcionirati. Nikakor pa ni država dolžna, zaradi tistih, ki kršijo kaznovati in ukalupiti še vseh ostalih. Poglejte, v družbi, ki je odprta, ki je, ki je svobodna, ki ceni svobodno gospodarsko pobudo, ki nekako da nekaj na dostojanstvo in lahko rečemo vrednost čisto vsakega člana te družbe ne omejuje, ne ureja, ne kako bi temu rekli, uzakonja, ampak naredi samo osnovni okvir, v okviru v okviru katerega upošteva vse to, kar sem malo prej navedel. S tem sistemom evidentiranja delovnega časa, kot je sedaj, dušimo poklice z najvišjo dodano vrednostjo, ki za produktivnost potrebujejo več svobode. Vsi, še posebej ti omenjeni poklici, nimajo linearne dinamike dela, kot smo rekli, imajo zelo intenzivne končnice, pa imajo obdobje tudi bolj mirnega delovanja ali pa zatišja. Še eno skupino ljudi moram omeniti, ki jih ta zakon duši, in sicer so to starši. Dosegli smo stopnjo razvoja, hvala bogu, ko lahko starši, ženske in moški enakopravno enakovredno participiramo na trgu dela in ko lahko to nam družba omogoča, hvala bogu je Slovenija tako razvita, tudi uspešno usklajujemo družinsko in poklicno življenje. Super, ker se jih, zaradi tega tudi več staršev odloča za delovno aktivnost in več delovno aktivnih odloča tudi za družino, oz. otroke, družinsko življenje. Dosedanji sistem je omogočal, je dajal temelj, da so ti starši lahko ustrezno prilagajali, fleksibilno prilagajali svoje aktivnosti. Marsikdaj mora starš vmes med delovnim časom skočiti ven, pa nekaj urediti, pa ne vem, mogoče peljati otroka nekam, ga iz šole nekaj nujno kličejo, papirje sem, tja, zvečer, ko otroci zaspijo, marsikdo ima ta ritem, se še prijavi v sistem, še kaj naredi, eno uro, dve uri itn. ali pa zjutraj ob petih zjutraj, ko otroci še spijo itn. Zdajšnji sistem, kolegice in kolegi, je to v veliki meri otežil. Je otežil. Tu je treba opozoriti na to. Moja izkušnja po tem, ko smo bili z nekaterimi kolegi tule iz dvorane na televiziji, sta mi vsaj dva kolega iz koalicije zatrjevala, nič se ne bo spremenilo - Janez, nič se ne bo spremenilo. V redu, sem rekel, nič se ne bo spremenilo. Naslednje jutro, ko sem prišel v Državni zbor sem videl, da že štimajo stari aparat za beleženje evidence delovnega časa dol pa so že šraufali novega. Sem rekel, kako se ne bo nič spremenilo, pa so v jedilnici šraufali novega? Kaj jaz ugotavljam? Naše sodelavke in sodelavci so pod večjim stresom. Pridejo dol, že začnejo malico jesti, pa rečejo, u, a se ti štempljal, ne, nisem, ja, spet se nisem, spet noter, spet bo treba posebno odobritev itn. Ljudje so na nek način,

Da vam ne rečem, kaj so nam povedali z, ne vem, kliničnega centra itn., ker je to ogromen sistem, ker tam mora laufati po štengah ne vem kam, da se štemplja, pa gre nazaj delat pa pol ne ve ali bo odmor itn. Poglejte, s hiper-urejanjem, s hiper-birokratizacijo ne prineseš ugodnih vplivov na ljudi in na sistem. Na koncu pa še, ker se je pač tule kar večkrat operiralo zdaj z mojim imenom. Prosim, ne omenjajte mojega imena v zvezi s tem zakonom. Prosim, ne ga omenjati. Prevzemite odgovornost za to, kar ste sprejeli. Lahko da ste imeli dobre namene, ni problema. Na vašem mestu bi jaz zdajle rekel, okej, smo se zmotili, v praksi kaže ta zakon probleme, izzive, ki jih bomo v doglednem času bomo poslušali, pa bomo skupaj s socialnimi partnerji pa z ostalimi to odpravili pa rešili. Ne pa delati tega da rečete, zdaj, joj, ja, zakon je odličen, samo glejte, saj je Cigler Kralj kriv. Cigler Kralj je v enem obdobju pač bil najvišji odgovoren za to, da se je, bi rekel, pogajalska skupina ali pa da so se vladni ministrski člani, pogajalske skupine znotraj ESS, torej to je bila podskupina, pogajali o tem z delodajalci in sindikati. In smo delali to kljub temu, da ste nas žgali KUL koalicija, zdaj ne vem, nekateri ste bili tam nekateri ne, ste nas žgali, da smo nedialoški pa da

niti obravnaval niti ga ni sprejel. Spomnite se, ESS je takrat bil v blokadi, predstavniki delojemalcev so maja 2022, mislim, da odšli iz pogajalske mize žal, žal, sem se zelo trudil, da bi prišli nazaj. Prosim vas, samo ne omenjajte, da sem jaz zdaj odgovoren za ta zakon. Mi smo šli v čisto drugo smer, v čisto drugo smer. Mi smo iskali možnosti drugače v globalu, kako spromovirati delo od doma, kako ga olajšati, kako ga rešiti birokratskih nesmislov, smo to tudi že začeli z interventno zakonodajo, poslušajte, smo, smo razbremenili to možnost, te možnosti, dobili zelo ugodne odzive in zaposlenih in delodajalcev pa iskali večjo fleksibilnost, pogovarjali, gledali Avstrijce, ki so ravno tako zdaj že sredi reforme trga dela, mi smo bili takrat na začetku. Iskali variante, kako bi skrajšan delovni čas naredili kot sistemski ukrep zato, da bi omogočili večjo raznolikost in fleksibilizacijo. Vem, nekateri se posmehujete, verjetno bom dobil tudi še kakšne udarce mogoče tudi pod pasom, ampak jaz sem v svoji razpravi iskren. Upam, da govorim o dejstvih, predvsem pa povem, da podpiram in bom podprl, bom glasoval za to novelo, kajti že naš poskus v ZIPRS je pač žal bil brutalno ustavljen, da bi že to črtali, no. Bom pa zdaj podprl ta poskus.

Hvala. Danes smo slišali že cel šopek nebuloz o štempljanju, bi pa rekla, da je postalo jasno predvsem eno iz naših razprav, in to je, da se očitno delavci premalo zavedamo svojih pravic premalo očitno poznamo že obstoječe zakone, recimo Zakon o delovnih razmerjih, ki ureja en kup pravic, ki jih iz trenutnih evidenc oz. iz evidenc, ki so bile na voljo, preden smo sprejeli zakonsko novelo, niso bile te pravice jasno razvidne ali jih delodajalci upoštevamo. naj nekaj teh pravic naštejem. V Zakonu o delovnih razmerjih je recimo določeno, da imamo osnovni osemurni delavnik. Naj spomnim, da so ljudje, delavci nekoč umirali, da so si priborili to pravico. Zato imamo tudi 1. maj, praznik dela in to je bil civilizacijski dosežek. Danes pa kričimo, da si želimo svobode. Želimo svobodno delati, prekomerno tekmovati drug z drugim, kdo bo več zaslužil in kdo bo zadnji odšel iz službe. 144. členu zakona o delovnih razmerjih je prav tako navedeno, da morajo biti nadure plačane in da lahko delamo največ 8 ur na teden nadur. In naj dodam tudi to, da se nadure, ki se izplačujejo, štejejo v pokojninsko osnovo, saj se od njih pač plačujejo tudi prispevki za pokojnine. In s tem, ko se krši delovno pravna zakonodaja, ko delodajalci plačujejo delavce na roke, se v bistvu ne izvaja samo davčna utaja, ampak se prikrajša tudi zaposlenega za boljše pokojnine. Nadalje še ena pomembna pravica, ki jo ureja Zakon o delovnih razmerjih in ne Zakon o evidencah, je določena v 155. členu in govori o pravici do 12 urnega počitka, kar je pa zelo pomembno seveda zaradi zdravja in varnosti pri delu. To, da se delavci premalo zavedamo svojih pravic je očitno ugotovila tudi Evropska komisija, ki je z evropsko direktivo naložila državam članicam, da morajo vzpostaviti sisteme za evidence iz katerih bo jasno razvidno ali imajo delavci zagotovljeno pravico do omejenega števila delovnih ur in pa pravico do dnevnega in tedenskega počitka. In ne vem zakaj se vedno znova pojavljajo pomisleki, da se recimo avtoprevozniki ne bi mogli štempljati. Meni se poraja vprašanje, kako pa potem delodajalci zdaj zagotavljajo voznikom

torej delodajalec ve, kje se voznik vozi in kdaj se vozi? Že zdaj mora to vedeti. In kaj je potem problem, če se še mora to zabeležiti v evidenco o delovnem času, torej kdaj je začel voziti in kdaj je končal. In kako naj inšpektorat, ki je pozval vlado, naj pripravi zakonske izboljšave, ve, ali je delavec začel delati ob šestih zjutraj ali je začel delati ob dveh popoldan? In kako potem naj dokaže, da delodajalec ni izplačal delavcu nadure, da mu ni izplačal nočnega dela in podobno. Naj dodam, da imajo podobne evidence že v Nemčiji in na Nizozemskem, pa ni težav. Ampak kot pravim, očitno se premalo zavedamo svojih pravic in moramo uvesti neko dodatno obveznost za to, da se bomo mi najprej zavedali svojih pravic in da bomo mi kot zaposleni zahtevali od delodajalca, da jih spoštuje. Za konec pa vseeno si je moj kolega Cigler Kralj želel, da ga ne bi omenjali v zvezi s tem zakonom, pa ga preprosto moramo, ker je namreč on želel uvesti obvezno elektronsko štempljanje. Naj ga spomnim na njegov nastop v oddaji 24 ur, kjer je povedal, da je v svojem mandatu pogajalski skupini naročil, naj uvede digitalno aplikacijo, ki bo razbremenila gospodarstvo in zaposlene. Torej, Cigler Kralj je govoril o digitalni aplikaciji, obvezni, torej za vse, in zdaj imajo vprašanje, zakaj se tu spreneveda, če smo mi uzakonili možnost, da se vodi evidence bodisi elektronsko za tiste, ki pa se pač temu nočejo prilagoditi iz takšnega ali druIgačnega razloga pa je te evidence možno voditi še vedno pisno. In naj tudi pomirim kolega Cigler Kralja, da priznam, sem pozabljiva tudi sama, ampak baje vsaka nova navada postane rutina v roku 21 dni, tako da sem prepričana, da tisti, ki še kdaj pozabijo štempljati, da bo to postala neka rutina. Tudi meni je postala. Na prejšnjem delovnem mestu, pa sem delala v start up podjetju, v privatnem gospodarstvu. Večina kadra je bila IT-jevska, torej neka dodana vrednost, ne pa smo se vsi štempljali in vsi smo preživeli.

hkrati tudi minister Han, da je ta zakon neživljenjski, predsednik Vlade Robert Golob je celo na vrhu gospodarstva na Brdu napovedal, da bo ta zakon spremenil in zdaj ste tudi vi ugotovili, da je ta zakon slab, ki ste ga podprli v začetku leta. Ampak kaj bomo pa zdaj naredili? Ja, Ja, najprej bomo okrivili prejšnjega ministra, on je kriv za to, on je kriv za to, da je ta zakon slab in da ste ga vi podprli, hkrati pa vaš predsednik, predsednik Vlade in pa minister Han ugotavljata, da je zakon neživljenjski in da ga boste spremenili. Veste kaj vam povem? Ni kriv Janez Cigler Kralj, ampak je kriv zdajšnji minister, Levica je kriva, zadnji stavek, zadnjo piko v tem zakonu je naredila Levica in za vse to ste krivi vi in ne zdaj odgovornosti prelagati pa na Novo Slovenijo. Ob tem bi vas spomnil samo še na ene besede. Se spomnite takrat, ko so velike družine dobile 200 evrov dodatka v času družine, kakšno paniko ste takrat delali, kako ste takrat s prstom kazali na ministra in rekli, tudi minister je dobil 200 evrov, ker ima veliko družino, kaj pa vi? Kaj ste pa vi naredili? Vi ste pa sprejeli zakon, ki velja za vse, razen za peščico, se pravi, funkcionarji se ne rabimo štempljati, vsi ostali se pa morajo. Kakšno paniko bi delali, če bi to mi naredili,

ampak normalnim štempljanjem. Jaz sem se štempljal v proizvodnji, kjer sem delal na enem delovnem mestu, kjer sem prišel zjutraj ali pa popoldne ali pa na nočno, sem se na začetku štempljanja in ko sem šel ven, sem se štempljal. Nimam nobenih težav s tem. Ampak veste kaj, za neke določene vrste poklicev ta zakon špila. Za ogromno poklicev v naši državi pa ta zakon enostavno ne špila, ker je res neživljenjski, tako je ugotovil minister Han. Zaradi tega, ker so delovna mesta med sabo različna in da boš vsak premik označeval kam greš in tako naprej. Me je klicala zaposlena iz enega podjetja na Vranskem, je rekla, pridi tole pogledat. No in bom zdaj prebral, kaj mora zaposlena beležiti skozi ves svoj delovni čas, v redu, poleg prihoda in odhoda, tudi izraba malice, da, ne, trajanje odmora za malico, službeni izhod, vzrok za službeni izhod, službena vrnitev, privat odhod, privat vrnitev in vse ostalo, dopust, bolniška, praznik, nadure, koriščenja ure. Se pravi, mi zdaj delavca po eni strani preveč obremenjujemo, da se ne ukvarja s tistim, s čimer bi se moral, da bo delal neko narejeno, zraven pa mu dodajamo neke birokratske nesmisle. In ko poslušamo o tem hramu demokracije, kako se Levica bori za pravice delavcev, se bori na ta način, da jih še dodatno obremenjuje, dodatno administracijo, tako se vi borite za zaposlene. Mi smo vam že v začetku leta napovedali, kako bi mi ta zakon rešili oziroma kako bi to zadevo rešili glede tega, da se ne bi izkoriščali delavcev. Sem proti temu, da se izkorišča delavce. In kje vidimo rešitev? Če imamo v naši državi 220.000 plus poslovnih subjektov, imamo, kolikor je zdaj meni znano, nekje 54 inšpektorjev, se pravi, da je en inšpektor na 4.000 podjetij. Saj veste, da to ne pije vode, da je to absolutno premalo. Kaj bi morali narediti? Povečati bi morali število inšpektorjev, pa ne samo, da bi jih morali povečati, dati bi morali tudi večja pooblastila in inšpektor, ko bi prišel v neko podjetje, kjer bi videl, da se krši delovno pravna zakonodaja, bi se morali pri tem podjetju inšpektorji kljuke izmenjevati med sabo in da bi to postal nek primer prakse, da se ne sme izkoriščati delavcev. Povečati inšpekcijo, inšpekcijski nadzor in predvsem nad tistimi, ki kršijo delovnopravno zakonodajo. Mi imamo pa zdaj zaradi par 100 kršitev, 200 kršitev ali koliko jih je bilo, pa zdaj obremenjujemo čisto vse, vsa podjetja v naši državi, 900.000 zaposlenih, 220.000 plus poslovnih subjektov. Dajmo se lotiti tistih, ki resnično kršijo delovnopravno zakonodajo. To bi bila prava rešitev. Problem pa nastane, ker pišete zakon iz pisarn in v vaši pisarni v Ljubljani poleg fikusa bodo te evidence zelo lepo štimale, na terenu pa ne bodo štimale, zato pa je super, dobro in prav, ima minister neke izkušnje iz gospodarstva, pa tukaj ne želim biti žaljiv, če mu je njegova prva zaposlitev biti poslanec Državnega zbora imamo take zakone, ki jih imamo, kjer na eni strani Matjaž Han in Robert Golob govorita, da je zakon slab, neživljenjski, da ga bodo novelirali, po drugi strani pa Poslanci Svobode tamle vneto, krčevito branijo, kako je zakon dober. Fantje in dekleta, čez en mesec boste v istem hramu demokracije rekli: "Ne, ne, saj ga bomo spremenili." Ampak zato pa smo tam kjer smo, ker se ne znate enostavno iti in ne znate **45. In da bi ves ta svoj napor in energijo pa vendarle morali vlagati v to, da bi tisti narod, tisti ljudje, ki delajo, da bi imeli večje in višje plače. To smo naredili v času vlade, v kateri je bila Nova Slovenija, nagrajevali delo. Ljudje so imeli plače, višje plače, zaradi nas ste prišli, vi ste zakon takoj razveljavili. Se pravi plače in standard enostavno zaradi vas več ne narašča. Dajte ves ta fokus, energijo, ki ga vlagate v neko štempljanje, vložiti v to, da bomo nagrajevali delo, da bodo tisti, ki delajo, bolje plačani. Tako bi najbolje pomagali zaposlenim in pa gospodarstvu, ne pa z nekim neobveznim, ne pa nekim neresnim tem štempljanjem. Bom zaključil, da mogoče ostane čas še za kakšno repliko. Bi vam pa svetoval državni sekretar, ne dajte si na socialnih omrežjih ali pa na televiziji si malo nazaj zavrteti oddajo kaj dogaja, pa si poglejte zelo dobro tista, tista skeč predstavi: "Jaz se štempljam."

Poslanec Reberšek, očitno niste razumeli moje razprave v zvezi delavskih pravic in tega do česa so zaposleni upravičeni po Zakonu o delovnih razmerjih. Upravičeni so do nadur in upravičeni so do pravice do 12-urnega počitka. Sedaj pa vas sprašujem kot poslanec, koliko nadur imate na plačanih in pa kolikokrat ste sami sebi kršili pravico do počitka? Saj veste, da naš status ureja nek drug zakon, ravno zaradi tega, ker teh pravic mi ne moremo upoštevati.